Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Meira Hot. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Z uveljavitvijo vladnega predloga zakona bi se šest nadzornih agencij, ki skrbijo za nadzor trgov z električno energijo, elektronskih in poštnih komunikacij, medijev in avdiovizualnih storitev, prometne varnosti ter varstva konkurence in potrošnikov združili v le dve nadagenciji; eno za trg, varnost prometa in potrošnike, drugo pa za finančne trge. Vladajoči, kot po navadi pri svojih predlogih, kot prednost izpostavljajo poenostavitev, zmanjšanje števila organov, manj tako imenovane birokracije. Pri tem pa zanemarjajo, da življenje ni tako preprosto, kot bi si želeli oni, in da so pravila pogosto zapletena tudi zato, ker gre za kompleksne stroke in življenjska področja, katerih nadzor je bistveno zahtevnejši, kot si to predstavljajo vladni antibirokrati. Vsaka od nadzornih agencij mora že zaradi evropskih predpisov uživati visoko stopnjo neodvisnosti ter imeti zagotovljeno finančne in kadrovske kapacitete za izvajanje svojih nalog. Predlog zakona, ki bi tako korenito posegel v katerokoli izmed njih, torej zahteva poglobljeno in kritično obravnavo, še zlasti pa to velja, če tak predlog hkrati posega v kar šest takih agencij. Tudi zato sta pri takem predlogu zakona enako pomembna vsebina zakona, kakor tudi postopek njegovega nastajanja. Glede postopka nastajanja že nekaj mesecev vemo, da je predlog zakona nastajal v tajnosti in brez sodelovanja tistih, ki naj bi ga izvajali. Nekateri so zanj izvedeli iz medijev, drugi pa so za odziv na 390 strani dolgo gradivo imeli na voljo čas od četrtka do ponedeljka. To je izjemno slaba popotnica za vsak zakon, za takega pa to velja še toliko bolj. Tudi če popolnoma zanemarimo vsebino, to enostavno ni način za pripravo zakonskega predloga. Ker se v sedmih mesecih, odkar ja Vlada ta zakon poslala v Državni zbor, dialog ni vzpostavil, je to že samo po sebi dovolj dober razlog za njegovo zavrnitev. Pri takem načinu priprave ne preseneča, da tudi vsebina ne dosega minimalnih standardov za njegovo nadaljnjo obravnavo. Za oceno kakovosti njegove vsebine v bistvu ni potrebno drugega, kot preleteti javno objavljena mnenja agencij, ki jih Vlada ni vključila v nastajanje predloga zakona. Agencija za varstvo konkurence ocenjuje, da je predlog zakona v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi. Agencija za civilno letalstvo opozarja, da bi zakon negativno vplival na zagotavljanje letalske varnosti. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve ugotavlja, da je predlog v nasprotju z več evropskimi direktivami, njegova uveljavitev pa bo vodila v daljše postopke in upočasnjeno delovanje določenih nalog agencije. Agencija za trg vrednostnih papirjev meni, da je odločitev o združevanju agencij, citiram, »politična, način priprave takšne zakonodaje pa neprimeren«. Na Agenciji za železniški promet, citiram, »niso mogli razbrati pozitivnih učinkov združevanja agencij«, Agencija za energijo pa meni, da je združevanje agencij v nasprotju z evropskim pravom. Agenciji za zavarovalni nadzor izpostavljajo pomen predhodnega tehtanja argumentov ter analiz učinkov, ki v primeru tega zakona sploh niso bili predstavljeni. Opozarja pa, da »čas v oteženih gospodarskih okoliščinah ni primeren za spreminjanje organizacijske strukture organizacij, ki skrbijo za zakonito delovanje pomembnih družbenih sistemov«. Spoštovani, sedemmesečno čakanje pred to obravnavo predloga zakona ni niti malo izboljšala. Vlada ni predlaga izboljšave rešitev. Tisti, ki naj bi se po vladnih predlogih reorganizirali, tudi v teh sedmih mesecih niso bili vključeni v nastajanje zakonskih izboljšav. Pozitivnih učinkov zakona tudi danes ne moremo prepoznati, razen da bi se lahko Vlada javno hvalisala z manj birokracije. Njegova dejanska uzakonitev pa bi po navedbah mnogih strokovnjakov povzročila ne le nezakonito stanje, temveč daleč od oči javnosti tudi omogočila Vladi popolno podreditev doslej absolutno neodvisnih nadzornih institucij. Zato smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov prepričani, da je predlog zakona neprimeren za nadaljnje postopke in bomo po opravljeni razpravi glasovali proti nadaljevanju njegove obravnave. Hvala.

Hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Pred nami je kontroverzni predlog Zakona o Javni agenciji Republiki Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike ter Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge. Zakon na kar 390 straneh ureja združevanje osmih javnih agencij v dve tako imenovani superagenciji. Šest doslej samostojnih agencij – agencija za energijo, za varstvo konkurence, za komunikacijska omrežja in storitve, za civilno letalstvo, za železniški promet in za varnost prometa – bi združili v novo Agencijo za trg in potrošnike. Ta bi tako regulirala trg z energijo, elektronske komunikacije, poštne storitve, medije in avdiovizualne storitve, promet, zagotavljala bi varstvo konkurence in za povrh še varstvo potrošnikov. Iz Javne agencije za trg vrednostnih papirjev in Agencije za zavarovalni nadzor pa nastaja Javna agencija za finančne trge, ta bi skrbela za področje zavarovalnega nadzora in trg vrednostnih papirjev. Obe združeni agenciji bi vodila uprava in svet agencije, ki bi ju na vladni predlog lahko imenoval Državni zbor. Sprva so vladni snovalci združevanja nameravali takoj po ustanovitvi obeh agencij dosedanjim osmim direktorjem prekiniti mandate, a so vmes, tudi po mnenju Evropske komisije, popustili in tako zapisali v zakon, da ti ostajajo vršilci dolžnosti do konca svojih mandatov. Namen združevanja pa pojasnjujejo z doseganjem pozitivnih sinergij na vsebinsko povezanih področjih in z boljšo učinkovitostjo. Zelo sporno je, da direktorji agencij niso bili vključeni v priprave tako zahtevne zakonodaje, kar je v popolnem nasprotju z demokratičnimi normami in usmeritvami. Direktorji agencij so prepričani, da je pod vprašajem samostojnost in neodvisnost nadzornih institucij, v primeru letalske agencije naj bi šlo celo za nasprotje s predpisi s področja civilnega letalstva. Opozarjajo, da bosta novi združeni agenciji manj odzivni na razmere na trgih in da gre za politično odločitev, ki s strokovnim nadzorom trgov nima veliko skupnega. V Levici vztrajamo na prepričanju, da si Vlada z nameravano združitvijo osmih ključnih regulatorjev v dve superagenciji odpira vrata za kadrovske menjave, zmanjšuje moč nadzorstvenih institucij in si jih politično podreja. Vemo, menjave vodstev so pogosto politično problematične, a bistveno manj, če so zakrite za kuliso tako imenovane reorganizacije. Povsem očitno je, da bo s takšno združitvijo ključnih regulatorjev trga nadzora manj, saj agencije nadzirajo tudi druga drugo, po novem pa tega ne bo več. In nenazadnje, jasno je, da si Vlada poskuša olajšati politično usmerjanje delovanja teh institucij; lažje je namreč usmerjati dve superagenciji kot osem samostojnih agencij. Vse to nas lahko upravičeno skrbi. V javnost prihajajo, denimo, informacije, da skuša Vlada prodati slovenska podjetja in medije Orbanovi oligarhiji – Planet TV, Petrol, Večer. Ni izključeno, da bodo poskušali pri ameriškem skladu Apollo posredovati, da se NKBM proda madžarski banki OTP. Pri vseh teh poslih bi jim seveda lahko nasproti stale agencije, posebej Agencija za trg vrednostnih papirjev, zato to hitenje in združevanje na glavo brez ustrezne analize in ocen učinkov združevanja, brez zaresnega strateškega premisleka oziroma skladno s strateškim premislekom, ki prinaša koristi predvsem stranki SDS, brez pravočasne vključitve ključnih deležnikov, v bistvu njihove izključitve iz sooblikovanja koncepta morebitnega združevanja, se pravi agencij samih, brez javne obravnave. Cilj združevanja agencij je več kot očiten: olajšati konsolidacijo ekonomske moči v državi. Predlog zakona dejansko pomeni popolno politično podreditev in konec neodvisnosti institucij, zadolženih za regulacijo nekaterih največjih slovenskih podjetij, za zagotavljanje enakih pogojev na trgih, za preprečevanje škodljivih praks in za zaščito potrošnikov. V vladnem predlogu ni analize stanja, ki bi dokazovala smotrnost takšnega združevanja različnih agencij, niti gradivo ne vsebuje ocene učinkov združevanja, v njem je zgolj trditev, da gre za debirokratizacijo, pri čemer pa ni navedena niti ena sama birokratska ovira. Kakorkoli obrnemo, za famozno debirokratizacijo, na katero se sklicuje Vlada pri pripravi predloga tega zakona, za to puhlo piarovsko pop krilatico SDS, ki jo stranka brezsramno oglašuje na jumbo panojih po celi državi, se skriva politično podrejanje ključnih regulatorjev trga, kar je samo logično nadaljevanje Janševe strategije podrejanja vseh državnih sistemov in podsistemov z namenom rahljanja nadzora. To pa seveda odpira prostor raznim koruptivnim rabotam, raznim mahinacijam, denimo, pri medijskem lastništvu in podobno. Že do sedaj je bil, denimo, nadzor nad nepreglednim kopičenjem medijskega lastništva izjemno problematičen, saj lastnikom omogoča nenadzorovano povečevanje vpliva na javno mnenje in postopno ustvarjanje prevladujočega položaja na trgu, pred katerim zaradi nedejavnih regulatorjev ni učinkovite varovalke. Takšna praksa je še zlasti sporna v obdobju, ko na slovenski medijski trg vstopajo novi lastniki in neovirano prevzemajo ali pa so že prevzeli nekatera največja domača medijska podjetja: Planet TV, POP TV, Nova24TV ali radijska mrežo Infonet. Z nameravano združitvijo osmih ključnih regulatorjev v dve super agenciji se bodi ti problemi še dodatno zaostrili. V Sloveniji, kjer ni dovoljeno hkrati upravljati časopisne, radijske in televizijske dejavnosti, se bo z združevanje regulatorjev nadzor dodatno ošibil in medijsko zakonodajo bo mogoče še bolj izigravati, kot se je v preteklosti na žalost že izigravalo. Vladajoča koalicija se je v letu dni med drugim podredila Furs in NPU. Vse je povezano, tudi to zadnje podrejanje regulatorjev. Vse je del natančno premišljenega in začrtanega plana. Poseg v neodvisnost regulatorjev je žalosten dokaz dokončnega zrušenja pravne države. Že to, da se je predlog zakona o združevanju agencij pripravljaj v strogi tajnosti in se ga je skrivalo pred direktorji javnih agencij, pove dovolj. Predlog zakona, s katerim bi Vlada ukinila neodvisnost osmih javnih agencij, zadolženih za regulacijo kapitalskih trgov, zavarovalnic, varstva konkurence, trga z energijo, telekomunikacij, medijev, audiovizualnih in poštnih storitev, varnosti prometa, civilnega letalstva in železniškega prometa, je namreč v nasprotju z več evropskimi direktivami, ki predpisujejo pogoje za delo posameznih regulatorjev. V Vladi so očitno že vnaprej pričakovali ostrejši odziv Bruslja. To tudi v drugačno luč postavlja znano nasprotovanje predsednika Vlade, da bi Evropska unija izplačila iz evropskega proračuna posameznim državam vezala na spoštovanje vladavine prava. V vsakem primeru je Počivalškov predlog daleč od nizozemskega modela, ki naj bi mu želela slediti Vlada. Res je, da so na Nizozemskem leta 2013 pod eno streho kot edini v Evropski uniji na takšen način združili tri agencije, varuha konkurence, regulatorja telekomunikacijskega trga, ki mu je pred tem pripojila tamkajšnjo agencija za energijo in urad za zaščito potrošnikov. Toda to so storili po tehtnem premisleku. Javna razprava je namreč trajala približno dve leti. Kljub temu da so javne agencije v odzivu na združevanje agencij kritične, saj jih, kot rečeno, nihče ni obvestil, da se pripravlja omenjeni predlog zakona, kljub temu da agencije menijo, da združevanje bistveno vpliva na njihove pristojnosti in na njihovo delovanje, hkrati pa tudi posega v njihovo neodvisnost, kljub temu da denimo v agenciji za civilno letalstvo opozarjajo, da predlagana ureditev v principu krši mednarodnopravno vzpostavljen sistem, to vladajoče koalicije niti najmanj ne zanima. Koalicijski valjar melje dalje ne oziraje se na kogarkoli, razen na ozke lastne interese, ki so v škodo vladavini prava, v škodo demokraciji in v škodo vseh nas. V Levici bomo storili vse, kar je v naši moči, da ta skrajno škodljiv manever preprečimo. Za začetek bomo glasovali proti predlogu Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike ter Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge. V kolikor pa bi ta bil dokončno sprejet v Državnem zboru, pa napovedujemo, da bomo o njem zagotovo zahtevali referendum. Hvala lepa.

Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani gospod državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Zgodovinske okoliščine ter pregovorna slovenska prizadevnost sta na tem koščku sveta ustvarjala delovnega in ustvarjalnega človeka, ki lahko hodi v korak s časom in konkurira celotnemu svetu. Po drugi strani podjetnemu posamezniku postajajo vse večja grožnja vse večji državni aparat, ki hočeš nočeš kroji dobršen delež življenja v naši državi. Državljanke in državljani so večkrat zaupali svoj glas različnim politikam z željo po iskanju rešitev in zasledovanju bolj vitke javne uprave. Njihov glas je bil znova in znova preslišan. Sedaj se nahajamo v trenutku, kjer lahko s pomočjo tehnologije oziroma digitalizacije kot tudi z bolj vitko upravo naredimo korak naprej k bolj učinkovitemu delovanju države. Nova Slovenija in koalicijske stranke se zavedamo pomembnosti tega trenutka. Zato je Vlada predlagala v prvo branje Predlog zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge. V predlogu zakona smo si zadali nalogo spojitev agencij, ki opravljajo naloge na področju trga za energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov v eno agencijo, Javno agencijo Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike, ter spojitev agencij, ki opravljata naloge na področju zavarovalnega nadzora in trga vrednostnih papirjev v eno agencijo, Javno agencijo Republike Slovenije za finančne trge. S predlogom novele novonastale Javne agencije Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike ne iščemo povsem novih rešitev, ampak smo v koaliciji sledili nizozemskemu modelu, pri čemer naloge regulatornega organa na področju energetike, telekomunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, varstva konkurence in potrošnikov ter delno železniškega prometa, upravlja Uprava za potrošnike in trge oziroma s kratico ACM. Tudi pri združevanju področja dela Javne agencije Republike Slovenije za finančne trge predlagana rešitev sledi nizozemskemu modelu, le da ni vključen nadzor nad bankami, saj v našem pravnem redu tega nadzora ne upravlja agencija, temveč Banka Slovenije, ki je ustavni organ. Glavni cilj spojitev je doseganje pozitivnih sinergij na vsebinsko povezanih področjih ter posledično večjo učinkovitost. Krščanski demokrati iščemo in verjamemo, da je vedno prostor za napredek. Z mislijo blizu ljudem sledimo rešitvam, ki bodo olajšale in povečale učinkovitost dela na različnih področjih. Predlagana rešitev po mnenju poslanske skupine zasleduje idejo enotnega, preglednega in celovitega odločanja, ki sledi ustvarjanju bolj vitke države. Naj nekoliko razčlenim še omenjeni cilj zasledovanja pozitivnih sinergij na vsebinsko povezanih področjih ter posledično večje učinkovitosti in bolj vitke javne uprave. Splošne prednosti predlaganega zakona bodo torej zlasti: pregledno, enotno in celovito določanje ciljev, načrtovanja razvoja politik in programov; reorganizacija in racionalizacija dela splošnih služb ter preusmeritev dela zaposlenih na vsebinska področja; racionalizacija informacijskih sistemov, vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za poslovanje, prenos evidenc registrov na enotni informacijski sistem, vzpostavitev enotnega portala oziroma spletnega mesta; večja učinkovitost in prilagodljivost pri načrtovanju in organiziranju dela, organiziranje projektnega dela na konkretnih primerih, lažja odpravljanja ozkih grl in določitev enotnejših protokolov dela; okrepitev nadzora, bolj učinkovito načrtovanje in usmerjanje nadzora, možnost skupnega nadzora udeležencev na trgu v določenih dejavnostih; večja prepoznavnost za uporabnike in udeležence na trgu; jasna avtonomna struktura upravljanja, enotni postopki zbiranja kandidatur, selekcije in izbire ter določeno imenovanje s strani Državnega zbora na predlog Vlade; pregledno financiranje z dvema viroma prihodkov – tukaj predvsem mislimo na proračun in prihodke na trgu ‒; zasledovanje vsebinske, organizacijske in finančne neodvisnosti in samostojnosti; samostojno in neodvisno sprejemanje splošnih aktov, samostojno vsebinsko odločanje; možnost postavitve enote za ekonomske analize kot podpore strokovnim odločitvam; pretok informacij z različnih vsebinskih področij, sodelovanje strokovnjakov z različnih vsebinskih področij s prenosom znanja, veščin in izkušenj med zaposlenimi. zaposlenimi. Nova Slovenija učinkovito delovanje javne uprave, javnih služb, vidimo kot enega od ključnih dejavnikov za vzpostavitev dobro delujoče države, ki državljanom zagotavlja okvir za gospodarjenje in urejeno sobivanje. Glede na navedene prednosti, ki smo jih prej našteli in ki jih prinaša bolj vitka, bolj racionalna in bolj povezava ureditev agencij, bo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati predlog zakona podprla. Hvala za pozornost. Stališča Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavil mag. Dušan Verbič. Hvala za besedo, podpredsednik. Pozdrav obema državnima sekretarjema in seveda prisotnim! Danes odločamo v prvem branju o Predlogu zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni Agenciji Republike Slovenije za finančne trge. S predlogom zakona se ureja ustanovitev in delovanje dveh agencij. Novi agenciji bosta nastali s spojitvijo zdajšnjih agencij, ki opravljata naloge s področja trga za energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev, avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov v eno agencijo ter spojitev agencij, ki opravljata naloge na področju zavarovalnega nadzora in trga vrednostnih papirjev, v drugo agencijo. V poslanski skupini smo prepričani, da se z načrtovanim preoblikovanjem agencij ustvarja mnogo sinergij, ki nastajajo zaradi potenciala za enotno določanje ciljev, možnosti vsebinskega povezovanja in možnosti koordiniranega delovanja. Prav te sinergije pa so za nas ključnega pomena, saj verjamemo, da bosta agenciji na njihovi podlagi nudili boljši in učinkovitejši servis. Predlog zakona o javnih agencijah razumemo kot del prizadevanj v smeri varnega, liberalnega, konkurenčnega in urejenega trga. Po naši oceni takšen predlog temelji na načelih učinkovitosti, racionalizacije in neodvisnosti, hkrati pa je lahko vzor ostalim strukturam javne in zasebne narave, da pri svojem delu zasledujejo načeli deljenja znanja in reorganizacije manj učinkovitih procesov. Od novoustanovljenih agencij pričakujemo sistematično, vsestransko in celostno obravnavo trga. Ob tej predpostavki se bo vsem udeležencem zagotavljala kakovost, varnost, enakopravnost in konkurenčnost skozi celovito obravnavo z naslova enega ponudnika. Pričakovati je lahko povečan pretok informacij z različnih vsebinskih področij, omogočen pa bo tudi lažji prenos znanja, veščin, izkušenj med strokovnjaki iz različnih področij. Pri tem ne gre pozabiti na dejstvo, da bosta dve agenciji bolj prepoznavni za uporabnike v smislu, da bo možno vse potrebne storitve in informacije dobiti na enem mestu brez nepotrebnega iskanja pristojnega organa. S tem je upravičeno pričakovati pozitiven vpliv na poslovno okolje in boljšo uporabniško izkušnjo. Pri zasnovi tako kompleksnih projektov je pomembno, da se transparentnost delovanja zagotavlja preko vseh organov upravljanja agencij, v danem primeru uprave in sveta. V takšnem sistemu namreč uprava pripravi predloge programa dela, finančnega načrta in letnega poročila ter sodeluje s svetom in posvetovalnimi telesi agencije. Ob tem se nam stališče izvedbe zdi izjemnega pomena, da se kljub prestrukturiranju agencij ne spreminja pristojnost ministrstev, kar bo zagotovo ublažilo prehod na spremembe, do katerih smo pogosto zadržani in bi nekateri najraje videli, da do njih sploh ne pride. Upam, da bomo danes prišli vsaj do prečiščenih enotnih stališč v ključnih elementih obravnavanega zakona in ga v nadaljnji obravnavi izboljšali, če in kjer bo potrebno. Eno takih presečišč bi po našem mnenju vsekakor moral biti vidik neodvisnosti agencij. V predlogu zakona je struktura upravljanja s svetom in upravo jasno postavljena. Za imenovanje in razrešitev uprave in sveta je po predlogu zakona pristojen Državni zbor. Člani bodo tako izbrani na transparentni način in na predlog natečajne komisije. V Poslanski skupini SMC pričakujemo, da bomo z združevanjem nekaterih obstoječih agencij pod eno streho dobili dve učinkoviti agenciji, ki se bosta znali odzvati tudi na zahtevnejše gospodarske izzive. Od novih agencij pričakujemo, da se bosta postavili v vlogo kvalitetnih sogovornikov podjetij in potrošnikov ter s svojim delom prispevali h kvalitetnejšemu poslovnemu okolju.

Spoštovani podpredsednik, naj najprej izrazim začudenje, da o tako problematičnem zakonu, ki ima že tako ali tako zelo skromno obrazložitev, ni podala dodatno obrazložitev Vlada, kot je to navada pri vseh zakonih. Sicer pa se v SAB sprašujemo, ali ta vlada, vlada Janeza Janše, v tem mandatu s pomočjo zvestih poslancev iz Desusa in SNS le uresničuje svoji dve dolgoletni agendi, ki močno dišita po avtokraciji, in to na vseh nivojih. Prva agenda je ustanovitev Nacionalnega demografskega sklada, ki vso državno premoženje prenaša pod eno streho in omogoča njegovo privatizacijo. Poleg tega pa omogoča menjavo vodstva in nadzora v državnih podjetjih, ki sicer brez tako radikalne spremembe zakonodaje ne bi bilo možno. Cilj ni zdržnost pokojninskega sistema, kot nam govorijo, ampak vpliv in nadzor nad preostankom državnega premoženja. Druga agenda, je agenda, ki jo obravnavamo danes. In pri njej zaznavamo prav enak modus operandi kot pri demografskem skladu: menjavo vodstev, pridobitev vpliva in s tem večjega nadzora. Zakon združuje osem neodvisnih javnih agencij, regulatorjev trga, v dve novi, vse to pod pretvezo debirokratizacije, zmanjšanja stroškov in večje učinkovitosti. Agencije, ki jih poznamo danes, so nastale zaradi učinkovitega nadzora posameznih področij zasebnega sektorja. Takšna regulacija mora temeljiti na zakonitosti, strokovnosti in predvsem politični nevtralnosti. Neposreden politični nadzor nad delovanjem regulatorjev ni primeren in ravno zato se ustanavljajo javne agencije, ki morajo imeti največjo možno stopnjo neodvisnosti in samostojnosti. Za nas v stranki SAB tako ni nobenega dvoma, da morajo nadzorne agencije, enako kot to veleva tudi Evropska komisija, ostati neodvisne in skrbeti, da je področje, za katerega so ustanovljene, podvrženo primernemu nadzoru. V obliki superagancij to preprosto ne bo mogoče, kar je tudi glavni argument nasprotovanja s strani stroke, a danes je že jasno, da je Janševi vladi za stroko, za evropsko zakonodajo in za področja, ki jih nadzirajo omenjeni regulatorji, popolnoma vseeno. Predlog zakona tako ni podkrepljen z nikakršnimi analizami, nikakršnimi dejstvi, ki bi kazala na to, da je trenutni sistem nadzora kakorkoli neučinkovit. Prav tako ni nikakršne analize, ki bi potrdila, da bo zaradi združitve nadzor boljši, kaj šele, da bi združitev res pomenila racionalizacijo poslovanja. Namera Vlade tudi nima nikakršne strokovne utemeljitve, niti ni skladna z evropskim pravnim redom, katerega smo ravno s ciljem doseganja neodvisnosti in samostojnosti teh istih regulatorjev v naš pravni red prenašali pred desetletjem. Kakšen je torej dejanski namen združitve? V Stranki SAB menimo, da koncentracija vpliva, zmanjševanje neodvisnosti, pokora pri delovanju in kadrovski prevzem. Ne pozabimo, da mora ta vlada dokončati dva pomembna projekta, in sicer prej omenjeni demografski sklad in še turistični holding. Pri tem bi jo lahko z vidika konkurence ovirala sedanja neodvisna agencija, ki obenem tudi bdi nad vladno odločitvijo, na primer o liberalizaciji goriv. Zelo pomembna naloga čaka tudi agencijo, ki nadzoruje telekomunikacije, saj bo v kratkem odločala o podelitvi frekvenc za 5G. Ta ista agencija je regulator elektronskih medijev in ima zelo pomembno vlogo pri delovanju slovenskega medijskega trga, ki je, kot vemo, večni trn v peti vladajoče stranke. In kakšni so morebitni vladni interesi za združevanje finančnih regulatorjev? Agencija za trg vrednostnih papirjev ima pod drobnogledom državne družbe in člane Vlade. Naj ob tem spomnim na zadnjo afero ob nakupu delnic Petrola s strani ministra iz kvote SDS, ki jo zaradi suma nepravilnosti obravnava ravno ta ista agencija za nadzor nad trgovanjem z vrednostnimi papirji. Ali se morda še komu med vami poraja vprašanje usode tega postopka, ko bo nekoč tam vladni kader? Agencija za zavarovalni nadzor, na primer, že danes poleg zavarovalnic nadzoruje tudi pokojninske družbe, kar pomeni, da bo Vlada sicer posredno, ampak vplivala tudi na njihova vodstva. In ne samo to; politika že danes izkazuje interes za pridobitev kvalificiranih deležev v zavarovalnicah, ki jih brez soglasja nadzorne agencije ne more realizirati. Vse navedeno kaže, da je vprašanje neodvisnosti in samostojnosti agencij pod velikim vprašajem. In četudi Vlada trdi drugače, ne moremo mimo dejstva, da bo združevanje superagencij nadzoroval nek vladni koordinator. S to potezo bo Vlada preko koordinatorja dejansko vplivala na agencije, ki se združujejo in posledično neizogibno vplivala na njihovo neodvisnost. Malo za šalo, malo pa tudi zares se sprašujem, ali je ta nova služba že namenjena velikemu koordinatorju, ki bo takrat ravno končal z delom s cepljenjem. SAB smo torej prepričani, da se ne odločamo o neki strokovno domišljeni ideji ali o ideji Vlade, ki bi imela neko resno in temeljito podlago, ampak se odločamo o neki ideji vladajoče stranke, stranke SDS, ki si takšna združevanja in takšne prevzeme želi že dolgo. Obe prejšnji vladi SDS sta si namreč želeli podrediti regulatorje trga, a jima je to preprečil Bruselj, enako kot je sedaj preprečil prenehanje mandatov sedanjim direktorjem. A je Vlada tudi tokrat našla rešitev, in sicer tako da z uveljavitvijo zakona prenehajo mandati članov sveta, ki ga danes sestavljajo največji strokovnjaki s teh posameznih področij. Nanizani argumenti nakazujejo na dejansko glavni namen tega zakona. To nista debirokratizacija in racionalizacija, temveč povečevanje moči predstavnikov Vlade in njihovih, tistih, tistih, ki jih bodo na ta mesta imenovali, ter razgradnja neodvisnih institucij, ki jih je do sedaj obvladovala stroka. V SAB zato temu zakonu ostro nasprotujemo. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Organizacijska struktura kaže na to, kako je institucija, v konkretnem primeru javna agecija, sestavljena, na kakšen način so njeni deli povezani v celoto, kdo so nosilci odločevalskih funkcij in kakšne so njihove naloge. S predlogom zakona, ki je danes v splošni razpravi, se predlagatelji lotevajo kreativne rekonstrukcije tega pomembnega dela slovenskega javnega sektorja. Strukture je mogoče opredeliti z najmanj dveh zornih kotov: formalne organizacijske strukture, ki so oblikovane načrtno in po katerih je vse naprej predvideno, in neformalne organizacijske strukture, ki nastajajo spontano in niso rezultat vnaprejšnjih načrtovanj, temveč so posledica medsebojnih odnosov in povezav med ljudmi določene organizacije. Povsem nesmiselno je, da bi si kot primarni cilj zastavili spremembo organizacijske strukture, ne da bi pri tem izhajali iz osnovnih usmeritev organizacije, razvojne stopnje, programov dela, načinov vodenja in razpoložljivih sredstev. Načrtovana reorganizacija javnih agencij zasleduje naslednje temeljne cilje: poenoteno notranjo urejenost, racionalizacijo stroškov, reorganizacijo dela in vsestransko krepitev nadzorstvenih funkcij, ki jih te javne agencije opravljajo. Ali nova opredelitev organizacijskih struktur in odnosov lahko pomeni prehod na drugačen, zaželen, kakovosten in razvojno višji strukturni nivo? Večpodročno spreminjanje strukture pomeni, da spreminjanje strukture na enem področju pomeni spremembo struktur tudi na vseh drugih področjih. Sistematično in postopno prenavljanje ali radikalna celovita preobrazba morata vedno temeljiti na skrbno zastavljeni strategiji, ki konceptualno izhaja iz dolgoročnih ciljev, vizije in poslanstva. Skupni problemi, ki lahko tako ali drugače vplivajo na uspešnost povezave, se odražajo skozi prekinjene komunikacije, skozi padec učinkovitosti, skozi povečano zaprtost in manj timskega dela, skozi bolj vplivnih skupin moči za prevlado v organizaciji, skozi zmanjšano prizadevanje za uresničevanje ciljev, pa tudi skozi nagnjenost sposobnih kadrov, da organizacijo zapustijo. Sindrom povezav lahko torej privede do tega, da ne samo ne bo mogoče doseči predvidenih sinergijskih učinkov, temveč bo skupni izziv, upoštevaje tudi že nastale stroške, celo negativen. Ni organizacije, ki bi dolgoročno uspevala, pa ne bi dajala koristi ljudem, zadovoljevala njihovih potreb in želja, in ni organizacije, ki bi mogla delovati brez ljudi. Organizacija brez ljudi je prazna lupina brez življenja in smisla. Na novo predlagana Javna agencija za trg, varnost prometa in potrošnike bo imela 375 zaposlenih, Javna agencija za finančne trge pa 93. Možna so tudi odstopanja v številu, toda ne bistvena. Pri zamišljeni reorganizaciji ni povsem razvidno, ali gre za ponovno integracijo dela, določanje pristojnosti in odgovornosti, večanje ustvarjalnosti in motiviranje sodelavcev ali gre za spremembo stila vodenja in podobno. Učinkovita organizacijska struktura je potreben, vendar nezadosten pogoj za izvajalsko uspešnost, urejenost organizacije pa je spremenljivka, ki jo je treba prilagajati spremenjenim notranjim in zunanjim razmeram. V tej luči je pričakovati prestrukturiranje na kadrovskem področju, ki je neposredno povezano z organizacijskimi spremembami. To pomeni postavitev nove organizacijske strukture, ki se nanaša na zaposlene, bodisi v celotni organizaciji ali v njenih posameznih delih. Namen kadrovskega prestrukturiranja je postavitev takšne strukture zaposlenih, ki bo najbolj omogočala doseganje zastavljenih ciljev. Poslanci poslanske skupine Desus izpostavljamo, da morajo biti ti postopki skrbno, načrtno pripravljeni, še posebej, ker se nanašajo neposredno na ljudi, na njihove odnose, sodelovanja, skupinske norme, obnašanja, stališča in vrednote. Ne gre zanemariti, da se zaposleni danes vrednotijo kot najpomembnejši potencial vsake organizacije, tako pa je treba tudi ravnati z njimi. Mehki, manj vidni dejavniki so v takem primeru enakovredni s tistimi trdimi, vidnejšimi dejavniki, s strukturami, sistemi in procesi. Organizacije delujejo tako, da zadovoljujejo lastne interese. Kakor vemo, so to interesi posameznikov, ki sodelujejo v njihovih operacijah kot zaposlenci ali pa kot lastniki. Lastnik je nedvoumen – država. Cilji teh organizacij so zahvaljujoč bržkone čudežu, naključnem ali namerno izzvanem, običajno istovetni s cilji javnosti. Toda, kadar takšen čudež izostane, se zgodi nekaj, kar nas ne more presenetiti; kjerkoli in kadarkoli se soočijo različni interesi organizacij in javnosti, pretehtajo in se uresničijo interesi organizacij. Funkcija javnega sektorja, gledana s tega zornega kota, ni več enostranska. Vsaj ne v očeh tistega, ki želi videti stvarnost fenomena. V vseobsežni raznolikosti svojih aktivnosti javni sektor resda delno služi tudi posamezniku in javnosti, večinoma pa uresničuje potrebe svojih lastnih organizacij. Poslanske skupine Desus imamo različne poglede na procese, ki pomenijo prehod iz obstoječih struktur javnih agencij na novo strukturo. V skladu z individualnimi prepričanji bomo glasovali o tem,

Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Kot prvi dobi besedo predstavnik Vlade, državni sekretar Simon Zajc. Izvolite. Hvala, gospod podpredsednik, za besedo. Najprej opravičilo za krajšo zamudo, ste nas malo presenetili s krajšo razpravo pri prejšnji točki, tako da bi v tem uvodu te moje prve intervencije v resnici predstavil dopolnilno obrazložitev Vlade, potem pa se bova s kolegom, državnim sekretarjem iz Ministrstva za finance, po potrebi vključevala v razpravo. Vlada Republike Slovenije je besedilo predloga Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge določila že 14. oktobra lansko leto. Za obravnavo v Državnem zboru smo predlagali tri branja, če bo danes ta predlog prejel dovolj glasov, bomo potem seveda pripravili še dodatne amandmaje glede potrebe. S predlogom zakona se Vlada loteva prenove sistema, ki vključuje nekatere javne agencije v Sloveniji, ki so danes pristojne za: varstvo konkurence, elektronske komunikacije, poštne in avdiovizualne storitve, medije, energijo, zavarovalništvo in finančne trge. Navedenim dodajamo še del področja varstvo potrošnikov, ki je sedaj v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z zaključkom prenove bomo dobili varnejši, liberalnejši in konkurenčnejši trg. Posledično bomo zagotovili še bolj urejen trg. Na podlagi predloga zakona bomo namesto dosedanjih osmih agencij oblikovali dve novi, in sicer Agencijo za trg, varnost prometa in potrošnike ter Agencijo za finančne trge. Kaj je namen oziroma kaj so razlogi povezovanja? To so sledeči, in sicer: prvič, bolj sistematična in celostna obravnava trga in njegovih udeležencev; pregledno enotno in celovito določanje ciljev, načrtovanja razvoja, politik in programov; določanje enotnih pogojev za delovanje agencij; večja učinkovitost in fleksibilnost pri načrtovanju in organiziranju dela; učinkovitejše načrtovanje in usmerjanje ter izvajanje nadzora na vsebinskih področjih; povečanje neodvisnosti, zagotovitev pravne varnosti in večjega zaupanja v institucije; pametna vsebinska reorganizacija in s tem povezana racionalizacija dela; racionalizacija informacijskih sistemov; vzpostavitev enote za ekonomske analize; boljši in učinkovitejši pretok informacij med področji; večja prepoznavnost za uporabnike v smislu vse na enem mestu. S predlogom zakona predlagamo enotne pogoje za delovanje agencij, hkrati pa s predlogom zakona ne posegamo v vsebinske pristojnosti, ki jih imajo obstoječe agencije danes. V predlogu zakona na več mestih krepimo neodvisnost in samostojnost novih agencij, določamo jasno strukturo upravljanja z veččlanskim svetom in upravo. Vsak od navedenih organov bo imel jasno določene pristojnosti. Postopek izbire članov uprave in sveta bo odprt in pregleden preko javnega natečaja in izbirne komisije. Zadnjo besedo pri imenovanju in razrešitvi članov uprave in sveta bo imelo najvišje predstavniško in zakonodajno telo v Sloveniji, torej ta spoštovani Državni zbor. Novi agenciji bosta neodvisni in samostojni pri izvrševanju nalog in pristojnosti. Samostojno bosta določali temeljne akte, notranjo organizacijo in število zaposlenih. S predlogom zakona namreč določamo podlago, da bosta agenciji lahko imeli ustrezne finančne, kadrovske, tehnične in tehnološke vire za svoje delovanje. Nihče v agencijah ne bo pri svojem delu vezan na navodila in usmeritve državnih organov, organov lokalne skupnosti, pravnih oseb ali posameznikov. Člani uprave in sveta agencij in zaposleni bodo morali izvajati svoje naloge ter pooblastila neodvisno od političnih in drugih zunanjih vplivov. Vlada verjame, da se bosta tako organizirani agenciji znali odzivati na izzive na trgu in da bosta imeli visoko zaupanje gospodarstva in potrošnikov. Novi agenciji bosta skupaj z drugimi ukrepi, ki jih načrtuje Vlada in se tudi že izvajajo, pripravljajo, prispevali k boljšemu in konkurenčnejšemu poslovnemu okolju, ki je ena od ključnih prioritet te vlade. Spremembe bodo olajšale in racionalizirale številne procese, pomembne tako za gospodarstvo kot tudi za druge družbenega segmente, navsezadnje tudi za državljane. V današnjem V današnjem prvem branju, če bo potem seveda ta zakon dobil zeleno luč za nadaljnjo obravnavo, pa, kot sem povedal v uvodu, so že pripravljeni tudi nekateri

Ja, še eno bombico smo dobili v ta državni zbor, poleg vseh, ki jih vsak dan ali vsak teden dobivamo. Zanimivo! Združevanje javnih agencij predstavlja pravzaprav še enega v nizu načrtnih in neposrednih posegov v delovanje neodvisnih institucij v Sloveniji, kar je seveda že modus operandi te vlade cel čas, da ne rečem napadov na neodvisnost agencij. Ker jaz tej vladi ne zaupam in je izgubila tudi popolnoma vso legitimnost delovanja, takšnega predloga seveda ne bom podprla. Pod pretvezo racionalizacije in pa večje učinkovitosti je namen združevanja agencij seveda zelo zelo jasen; to pa je neposredno podrejanje nadzorstvenih institucij, verjetno tudi zaradi prikrivanja kakšnih morebitnih spornih ravnanj te vlade. Rekla sem: verjetno. V evropskem merilu je tudi nenavadno, da bi tako imenovana superagencija oziroma v tem primeru dve pokrivali med seboj toliko različnih področij. Vi ste namreč vrgli notri vse, od energetike do medijev. Vi ste naredil eno tako mineštro, bi rekli kolegi Primorci, iz teh agencij. Zakaj? To je pa zelo zanimivo vprašanje. Namreč, če se spomnite malo zgodovine, nekoč je že taista vlada oziroma isti človek, ki jo je vodil, naredila superministrstvo. Se spomnite učinkovitosti tistega superministrstva? Vodil ga je en gospod, ki je zelo aktiven na Twitterju drugače. No, jaz se ga spomnim. Pa ne bom o učinkovitosti tistega ministrstva govorila, ker je približno tako učinkovito bilo, kot je danes šolska ministrica. Torej nula. Namreč, sama podpiram popolnoma vsak predlog, ki prinaša decentralizacijo in enakomeren razvoj regij in enakomeren razvoj Slovenije, vendar pod predpostavko, da se iskreno zasleduje tudi javni interes in da predlogi ne nastajajo v popolni tajnosti, ampak jih spremlja široka razprava, javna razprava vseh zainteresiranih. Zanimivo, za Nizozemsko vemo, da je dve leti imela javno razpravo o združevanju, pa je potem samo, mislim da, štiri agencije združila ali tri. Kaj pa se je tu zgodilo? Niti tistih, ki jih združujete, niste nič vprašali! Toliko o transparentnosti in o tem, da se vključuje druge, in o tem, da se res transparentno za javni interes dela. Toliko o tem. Zdaj, kaj pa še me bolj boli pri tej zgodbi? Agencija za energijo in pa Javna agencija za železniški promet zaenkrat še imata sedež v Mariboru. Obe agenciji sta tudi precej precej učinkoviti. Agencija za energijo je prepoznavna tudi v mednarodnem prostoru, sedanja zakonska ureditev njenega statusa pa je skladna tudi z evropskim pravom. S sto zaposlenimi ustvarita približno 5 milijonov evrov prihodkov, in te zaposlitve so v Mariboru. Vprašanje je, in ta odgovor, spoštovani državni sekretar, danes od vas želim, kje bosta imeli sedeža ti dve superagenciji. Ali v Mariboru ali v Ljubljani? To danes želim izvedeti. Lahko tudi na Pragerskem. Namreč, v Mariboru se zelo dobro spomnimo ene izkušnje, reče se mu prenos sedeža HSE v Ljubljano. Prenesel se je začasno. No, ta začasnost je postala stalnost, pa še danes je tako. In paradoks zgodbe je v tem, da Drava še vedno skozi Maribor teče, ne skozi Ljubljano, HSE pa je še vedno v Ljubljani. S takimi potezami seveda Maribor počasi in vztrajno izgublja pomen in status, ki bi mu kot drugemu največjemu mestu v tej državi morala pripadati, saj se žal vse centralizira v Ljubljani. O nujnosti decentralizacije te države se govori že zadnjih 20 let in več kot se o tem govori, bolj kot se o tem govori, bolj se mi centraliziramo. Namreč podatki kažejo, da v Mariboru, ki je drugo največje slovensko mesto, se nahaja, reci in piši, 7 % vseh delovnih mest v državi. Seveda drugje, izven Ljubljane, še toliko manj. Praktično vsi sedeži državnih institucij in državne uprave so v Ljubljani, edino Pošto še imamo v Mariboru, pa na papirju tisti Dars. In kaj se dogaja? S tem predlogom pravzaprav počnete točno to, centralizirate zadevo, čeprav so vas polna usta o decentralizaciji. Vsi vemo, da je decentralizacija nujna, saj skladnejši regionalni razvoj spodbuja nacionalno gospodarsko rast, pa vendar se ponovno očitno favorizira prestolnica. Upam, da se motim, in mi boste danes, državni sekretar, povedali, da bosta obe superagenciji imeli sedež v Mariboru. O razlikah med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo na tem mestu niti ne bi govorila, si pa poglejte zadnje podatke, pa boste videli, kje smo. Namesto da bi se škarje vedno bolj zapirale, se vedno bolj odpirajo, in mi smo vedno bolj eno- in drugorazredni. Zdaj, popolnoma nedopustno pa seveda je tudi, da je takšen predlog bil pripravljen brez javne razprave. Agencije, ki se jih to dotika, niso bile vključene. Tudi nobene analize stanja ne poznamo, ki bi dokazovala, da je takšno združevanje različnih agencij upravičeno. Niti gradiva ne vsebujejo ocene učinkov združevanja, v njem je samo trditev, da gre za debirokratizacijo, pri tem pa ni navedena niti ena birokratska ovira. Celo zanimivo piše: predlog nima posledic za gospodarstvo, predlog zakona nima niti posledic za okolje, predlog zakona nima in ne vpliva na socialno področje, predlog zakona nima posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, zakon ne bo povzročil posledic na drugih področjih, predlog nima niti finančnih posledic. To so puhlice, ki jim seveda nihče ne verjame, razen vi v koaliciji. Zakaj? Zato, ker bo ta zakon še kako vplival na naša življenja, še bolj pa na naše denarnice! In to, spoštovani predlagatelji, bi bilo korektno povedati. Namreč če drugega ne, bodo finančne posledice za nove uprave in svete teh superagencij, ker namreč pišete, da bo vse ostalo isto, imeli pa bomo še nekaj: super nadzornika. Torej, ti ljudje verjetno ne bodo prostovoljci, tako kot so bili tisti tam, ko ste nabavljali maske ‒ prostovoljci v navednicah seveda. Zato jaz temu predlogu ostro nasprotujem. Namreč, prepričana sem, da gre in samo zgolj za obglavljanje nadzora. Gre za to, da se nastavi ta prave ljudi, ki bodo delali po navodilih. Modus operandi ste pokazali in ga vsak ljubi dan potrjujete. Niti enkrat več ne presenetite, kar je pravzaprav grozljivo. Gre še za en skrbno načrtovan poseg te vlade v delovanje neodvisnih institucij. Napovedujete racionalizacijo, večjo učinkovitost. Državni sekretar, vi ste rekli, tudi vsebinsko reorganizacijo, racionalizacijo, zagotavljanje pravne varnosti, večjo učinkovitost, pregledno pregledno načrtovanje ciljev, sistematično delo in kar je še tega – lepo! Super, fino! Se lepo sliši. V resnici pa si skušate stvari preprosto nadzorstveno podrediti in to je cela znanost in cela filozofija tega vašega predloga. Ker pač tako deluje ta vlada in to ste pokazali večkrat, vsak dan pravzaprav. Hkrati me pa najbolj skrbi, kot rečeno, kaj ta zakon pravzaprav pomeni za Maribor, kjer imata sedež dve agenciji, kot sem že povedala, in skrbi me, da bo cilj te vlade v tisti tako imenovanih vitki državi pa decentralizaciji, o kateri govorite, v tem primeru skušala doseči prav na plečih zaposlenih v Mariboru. In bojim se, da to pomeni ukinjanje delovnih mest za Maribor. Zato bom absolutno zelo glasno povedala, da sem proti, in zato bo tudi LMŠ glasovala proti. Hvala.

To, kar imamo zdaj na mizi, se pravi, zakon o dveh super agencijah, je velika velika napaka. Jaz si želim, da še vedno obstaja možnost, da ta zakon danes svojo pot konča.

pozitivne učinke tega združenja, kaj bodo pozitivni učinki? Nimate, ker jih ni! Važno je, da iz osmih agencij zmešate in naredite dve. Najbolj žalostno je, od teh osmih agencij se štiri agencije nanašajo na ministra Vrtovca. Danes tam, kjer sedi Vlada, ni nikogar iz Ministrstva za infrastrukturo. Nikogar. Štiri od osmih agencij; s področja prometa in s področja energetike. Žalostno, da ne rečem sramotno. In Nova Slovenija skupaj z ministrom Vrtovcem bo ob glasovanju za takšno zmedo odgovorna za zmedo, ki bo nastala na področju prometa. Najbolj problematični del je Agencija za civilno letalstvo. Vsepovsod na svetu, si upam trditi, je to eden izmed bolj reguliranih organov. Zakaj? Zato, ker je treba v prvi vrsti skrbet za varnost. Varnost! To naj bi bilo na prvem mestu. S tem, kar delate danes, ogrožate varnost v letalstvu, v letalskem prevozu. In minister ‒ tiho in Nova Slovenija veselo reče, da bo za. Super, super … Zelo se pridružujem predgovornici, Mariboru boste vzeli, Štajercem boste vzeli dve agenciji. Bravo, dober korak! Tukaj vam je treba čestitati, res. Nekaj govorite, drugo delate. O finančnih posledicah je škoda izgubljati besed, ob tem da napišete, da jih ni oziroma bodo pozitivne, pa je daleč od tega, da bo temu tako. Zmešati Agencijo za energijo, Agencijo za civilno letalstvo, Agencijo za železniški promet, agencijo za ne vem kaj še vse, ob tem ko ima vsaka od teh agencij danes zelo jasno določeno svojo regulatorno Agencija za civilni nadzor ima po evropskih standardih jasno določeno, kako mora biti vzpostavljena njena vodstvena struktura. Kako boste to zagotovili? Kako boste zagotovili, ali bo to super agencijo vodilo 5 strokovnjakov s področja letalstva? Ne bo! Tukaj boste dobil, bom rekla, sem prepričana, eno veliko klofuto tudi s strani Evrope. Tako da, dragi gospe in gospodje, predlagam še en resen razmislek o tem, kaj s tem delate in koliko škode boste naredili državi. In še bolj pomembno, koliko škode boste naredili ljudem. In res ni prav, da danes med predstavniki Vlade ne sedi nihče z Ministrstva za infrastrukturo, ukinjate jim pa štiri pomembne agencije – Agencijo za energijo, s sedežem v Mariboru, Agencijo za varnost v cestnem prometu, Agencijo za železniški promet in Agencijo za civilno letalstvo. In minister in Nova Slovenija rečeta: ja. Bravo, tako se dela, fantje, res, čestitam!

varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge. To pomeni zdaj združujemo agencije, združujemo regulatorje. Jaz sem pač osebnega mnenja, da je takšna pot pravilna, prepričan sem, da z nekimi združevanji na trgu dobimo več pozitivnih stvari kot negativnih stvari. Predvsem gre tukaj za pozitivne sinergije zaradi vsebinskega povezovanja. Predlog samega zakona predvideva povezovanje sklopov dveh segmentov, in sicer v Sloveniji naloge s področja trga z energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa. Zagotavljanje varstva konkurence in varstva potrošnikov izvajajo naslednje agencije: Agencija Republike Slovenije za energijo, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence in sam predlog tega zakona določa spojitev zgoraj navedenih agencij v Javno agencijo Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike. Prepričan sem, da takšen korak je pravilen, je smotrn. Prepričan sem, da bodo postopki potekali hitreje, učinkovitejše. Na drugi strani imamo pa nadzor finančnega sistema v Sloveniji, ki ga pa izvajajo v danem trenutku naslednji nadzorni organi: Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem. predlog tega zakona, gre za spojitev dveh agencije, in sicer Agencije za trg vrednostnih papirjev in pa Agencije za zavarovalni nadzor v Agencijo Republike Slovenije za finančne trge. Tudi ta korak na področju nadzora finančnih trgov se mi zdi ustrezen, da se združita dve agenciji, in sicer ATVP in pa AZN. V Sloveniji je bilo že nekaj podobnih razmišljanj tudi v preteklosti. Do same realizacije tega ni prišlo, vemo pa, da kar nekaj zadev tudi v predhodnih vladah ni prišli v realizacijo, pod to vlado pa prihaja, bi rekel, v realizacijo in sem prepričan, da takšen korak je pravilen. Jaz sem prepričan, da smo v Sloveniji do določenih sprememb preveč zadržani, imamo veliko pomislekov, ampak na tem področju se mi zdi, da je pa potrebno narediti to sinergijo in potem tudi uporabiti vse te sinergijske učinke. Nenazadnje tudi druge države imajo regulativo, združene v agencije, mi smo, bi rekel, da je tukaj Slovenija sama na tem področju. Jaz vidim več pozitivnih stvari tukaj kot negativnih. Dejstvo je tudi, da določeni pomisleki, ki jih izvaja predvsem opozicija, so neupravičeni. Potrebno je poudariti tukaj notri, da se vseh teh agencij, ki so, tukaj ne bo kadrovsko obglavljalo v danem trenutku, ampak bi rekel, da vsi, ki opravljajo to funkcijo po teh posameznih nadzornih organih, zadržijo svoj mandat do izteka svojega mandata. To se mi zdi pomembno in tukaj ne more priti do očitka, da se zaradi, bi rekel, kadrovskega posega te zadeve združujejo. Daleč od tega. Mislim, da bo tukaj več pozitivnih učinkov kot negativnih. Treba je pa še eno zadevo povedati. Danes gre za prvo branje tega zakona. To pomeni, danes parlament da zeleno luč, da je ta zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Vsi vemo, da potem bo ta zakon obravnavalo še matično delovno telo in da potem pride še enkrat v plenarni del. Mislim, da je tudi že državni sekretar, gospod Zajc, povedal, da določeni predlogi tukaj notri se bodo še upoštevali. Nenazadnje, večkrat so bili v samem zakonodajnem postopku, tudi v času teh vlad, upoštevani predlogi, ki jih je dala opozicija. Jaz sem prepričan, da bi moral biti skupni cilj vseh nas, 90 poslancev, v danem trenutku, da ta zakon postane še boljši. Mislim, da je ta razprava danes na mestu, tudi parlament ima namen, da razpravlja o različnih pogledih. Nenazadnje, mogoče kakšen pogled celo ali pa kakšen predlog, ki ga tukaj dajejo opozicijski poslanci oziroma poslanke, je na mestu in ne izključujem tega, da se bo vsak dober predlog, ki bo tukaj dan, tudi upošteval. Ne bi pa bil na tistem, da se pa ta zakon, bi rekel, zavrne izključno samo zaradi tega, ker ga je predlagala ta vlada, vlada Janeza Janše, koalicija, SDS, Nova Slovenija, SMC. Mislim, da bi tudi lahko bil ta zakon danes podprt. Osebno ga bom podprl in prepričan sem, da ta zakon se skozi zakonodajne postopke, ki so še predvideni, da izboljšati. Absolutno pa podpiram to združevanje

hvala, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi, predstavniki Vlade, lepo pozdravljeni! Ja, to je prvo branje; no, upam pa, da tudi zadnje, ker to, kar je danes pred nami, in to, kar nosi Vlada zadnje čase pred nas, imam nekako občutek, da se vam je res utrgalo mičkeno tam. Ker to nima več nobenega smisla, niti nima več nobene osnove, zgolj seveda tisto, da si nastavite svoje ljudi povsod. V predlogu ukinjate osem neodvisnih agencij, združujete jih v tisti neki dve superagenciji, pravzaprav pa odvzemate popolno avtonomnost, neodvisnost teh posameznih agencij in seveda povečujete to vaše politično delovanje. Zelo pojmljivo je to, da je bil predlog pripravljen, seveda kot marsikaj drugega, v tišini. Agencije, o katerih govorimo, agencije, ki jih združujete, ki jih pravzaprav uničujete, o tem nikakor niso bile obveščene. Ampak seveda je v ozadju tisti izključni, vaš edini cilj – politično kadrovanje! kadrovanje! Kolega Pogačnik je rekel, da smo proti samo zato, ker je to predlog vlade Janeza Janše. Daleč od tega, da smo proti zato. Proti smo zato, ker, spoštovani, vam bom prebral odzive vseh agencij, od prve do zadnje. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, AKOS: »Predlogu nasprotujemo, saj enotno urejanje vseh agencij zaradi specifičnih zahtev evropskih direktiv ter funkcije posamezne regulatorne agencije in narave njenih nalog niti ni ustrezno niti ni mogoče.« Agencija Republike Slovenije za energijo: »Združevanja agencij ne podpiramo, saj je v nasprotju z evropskim pravnim redom in za energetski trg in za odjemalce ne prinaša nikakršnih koristi.« Tretjič, Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, AVK: »Predlog zakona, po katerem bi osem regulatorjev združili v dve agenciji, je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi, ki veljajo v Sloveniji, ter z evropskimi direktivami. Bistveno bi se namreč zmanjšali neodvisnost in samostojnost agencije.« Gremo naprej. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, AVP ‒ podobna stališča. Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, JACL: »S predlogom zakona se ne strinjamo in menimo, da je v nasprotju z vsemi predpisi na področju letalstva.« Zelo podobno tudi Javna agencija za železniški promet. pojdiva še na združevano superagencijo Republike Slovenije za finančne trge, tudi oni pravijo, torej Agencija za trg vrednostnih papirjev, ATVP: »Mi nismo sodelovali v nobenih fazi priprave tega zakona, niti nismo predloga zakona prejeli v mnenje. Po našem mnenju je odločitev o združitvi ATVP in AZN politična. Z vidika politike kot stroke pa je način takšne zakonodaje povsem neprimeren.« Torej, zaradi tega vsega smo proti; ker združujete nekaj, kar funkcionira povsem normalno, zgolj izključno zaradi lastnih političnih koristi vlade. Spoštovani državni sekretar, mene je res sram, da sem kdajkoli glasoval v tem državnem zboru, da ste bili vi minister v prejšnji vladi. Ker takšna prodaja stališč in itak to, kar počne stranka SMC, je pod nivojem človeškega dostojanstva. Se opravičujem. In to kar sedaj počnete, da govorite o nekem preglednem sistemu financiranja, vi boste dosegli ravno nasprotno; mešali boste vire financiranja, proračuna, lastne vire agencij, zbrisali boste vso preglednost in si seveda ustvarili možnost za finančno manipulacijo. A veste, prej pri enem drugem zakonu smo govorili o finančnem huliganstvu. To ni samo finančno huliganstvo pa finančna manipulacija, to je tudi kadrovsko huliganstvo in kadrovska manipulacija. In to huda! Ker si boste s tem, ko bo zadeve, seveda na predlog Vlade sedaj imenoval Državni zbor – pa vemo, kako ste si zadeve uredili v Državnem zboru, da niti poslancem ne dovolite glasovanja v zakonodajnem postopku. težko je verjeti, da ne gre za nič drugega kot za to, da si politično nastavite svoje kadre. In seveda tistim, ki vas ubogajo, in tistim, ki so vam služni, jim daste visoko plačano nagrado. Še nekaj o tej samostojnosti in neodvisnosti, o kateri ste prej govorili. Kršite številne člene. Na področju varstva konkurence velja, da se pač Vlada nekako ne vmešava. In vi s tem Vlado popolnoma potegnete v sistem, se pravi, da lahko ministrstvo, pristojno za promet, sodeluje in pa daje navodila. In seveda, da lahko Vlada tudi uvaja sektorske raziskave in postopke za uveljavljanje pravil konkurence. Se pravi, ne samo da želite politično spolitizirati to agencijo, tudi kršite evropski pravni red s tem. Ampak v redu. Ko govorite, da saj se je to zgodilo tudi v drugih evropskih državah. Glejte, predvsem za ta primer, ki ga navajate, se je sicer zgodil, ampak je rabil dve, skoraj tri leta, da je bil uveljavljen z visoko politično diskusijo, z visoko strokovno diskusijo in potem s političnim in strokovnim dogovorom, kako bodo zadeve delovale. Medtem pa, mislim, da je bilo to v Španiji, pa ne me držati za jezik, je zaradi ene take združitve agencija bila sesuta skoraj tri leta, ni delovala, kar je imelo za posledico hude finančne izgube. izgube. Nenazadnje se že govori o tem, da se bodo sprožili postopki zaradi kršitve evropskega pravnega reda. Kolikor vem, je Akos že celo prejela nek uradni opomin zaradi neustreznega prenosa določb, kjer se je vlada že zdaj preveč vmešala v delo agencije. Seveda kot s številnimi drugimi zakoni, ki smo jim v času vlade Janeza Janše priča, posegate z enim zakonom v številne druge, v tem primeru kar v 38 različnih zakonov in moj edini zaključek tukaj je, da je vaš motiv zgolj in samo politično podrejanje teh pomembnih podsistemov slovenske države in omogočanje neposrednega nadzora oziroma vmešavanja v delo neodvisnih in avtonomnih regulatorjev. Nenazadnje je to zgolj ena od tistih možnosti, ki si jih dajete, ne, so vam dane, ki si jih dajete, zato da boste očitno še v tem mesecu ali pa v naslednjem presegli številko tisoč kadrovskih menjav v vladi Janeza Janše. Hvala lepa.

Lep pozdrav tudi vam, predstavniki vlade, v našem slovenskem parlamentu! Pred mano in pred nami je eno vprašanje. Ali verjamemo temu, kar govorite predstavniki manjšinske vlade, ki imate seveda v parlamentu dve pogodbeni opozicijski poslanski skupini, ki sta na vaši strani, ali verjamemo vam, na desni strani, da to, kar trdite, drži? Ali verjamemo, da ustvarjate neko boljšo organizacijsko tvorbo, ki bo bolj vitka, ste govorili, ki bo bolj učinkovita, zaradi katere bo življenje lepše v naši lepi državi? Morate razumeti, da če bi imel kredo, bi z veliko napisal dve črki, besedo NE. Ne verjamem niti trohico. Pa vam povem, zakaj. Tudi če bi imeli dobre namene, vi v resnici tega niste sposobni narediti. Ljudje, ki niste sposobni organizirati cepljenja, tako da bi najbolj občutljiva populacija dobivala najboljše cepivo, administratorji v ministrstvih pa mogoče nekaj slabše, ne verjamem, da ste zmožni narediti digitalni preboj. Ljudje, ki niste sposobni obvladovati epidemije, ki stroko uporabljate samo kot meglo, da prekrije vaše politične odločitve, jaz ne verjamem, da ste sposobni speljati zahteven projekt tako, da bo učinkovit. Ljudje, ki niste sposobni voditi javne razprave o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, in potem od vaših velikih besed, da je pred nami investicijski paket 5,2 milijarde evrov, pademo sedaj na 3,2 milijarde evrov, kar je zapisano papirju v tabelah. Jaz ne verjamem, da je vaš namen, da naredite nekaj boljšega na področju nadzora. Ne verjamem. Potem pa se vprašam, zakaj to počnete, če bistvene stvari, kot je obvladovanje epidemije, ne znate peljati. Pa mislim, da je odgovor povsem enostaven. Sledite svoji mantri, za katero sem zadnjič poslušal, da nekdo govori takole in je samo ena: Naredite to deželo

ob podpori kimavcev, katerih jasnega mnenja v resnici več ne slišimo, ki bi bilo njihovo, njihovo osebno, po lastnem prepričanju, izobrazbi, pa če hočete, tudi veri. Vse kar delate, je samo to, da si podrejate vse, kar se v Sloveniji podrejati da. Danes sem opazoval, pa verjetno vsi vi, ker še vedno dobivamo novice da se te čudovite prakse, da človek, ki hodi po celi Sloveniji, povsod je dosegljiv, pa enostavno ga poštar ne najde. Sedaj več poštar niti ne najde vlade, da bi dokumente dostavil. Pa kam smo mi to prišli? Pa kam smo mi to prišli?

Ampak v bistvu to Slovenijo želite na hitro spremeniti. Vse, kar je neodvisno in razmišlja s svojo glavo in varuje demokratične vrednote Republike Slovenije, podrediti pospešeno, ker časa več ni veliko. Tako vidim tudi ta projekt, ki je sedaj pred nami. Ne verjamem v vaše dobre namene, ne verjamem, da so zadaj narejene tiste študije, ki so celo na Nizozemskem trajale dve leti, ne verjamem, da je v ozadju resen razmislek za strokovnjake, kako naj nadzor v tej državi naredimo boljši, da bo življenje lažje in boljše. Tega enostavno ne verjamem. Gre še za enega od političnih projektov, ki bo s stališča družbe kot celote imel povsem enak učinek, kot je vaše obvladovanje epidemije covida-19. Pa, mimogrede, zdaj sem se spomnil, kot je s strani vaše vlade, dodeljevanje dodatkov za covid-19.

Zato je ta projekt, ki je danes pred nami, projekt, kako podrediti Slovenijo kot celoto. Ne bom šel v te podrobnosti, ker ste jih že predhodniki pred mano dobro povedali, pa jih še boste. Tudi sam verjamem, če se bo slučajno dogodilo, da bo to šlo, ker pač imate skupaj s pogodbeno opozicijo včasih večino, včasih pa tudi ne, da bo še to eden od projektov, o katerem se bodo morali izjasniti državljanke in državljani. Morali se bodo. Ljudi je treba vprašati, ali pristanejo na spreminjanje Slovenije po podobi ene od držav, ki meji na Slovenijo. Moj odgovor je ne. Na to ne želim pristati. Če bo slučajno večina odgovorila ja, bomo pač šli v tisto smer. Ampak jaz ne verjamem, da je to tako. Lahko se tudi dogovorimo, da to tako izmerimo. Tej takojšnji meritvi bi se reklo hitre predčasne volitve. Pa tisti, ki zagovarjate Slovenijo pod neko drugačno obliko skorajda družbene ureditve, kjer je vse podrejeno enemu in je vse pod nadzorom, bi se soočili z nami, ki mislimo drugače. Če bi ljudje vam, ki mislite tako, da hočete iti v smer nadzora, podrejanja, dali večino, potem je pač to volja državljank in državljanov, s katero ne bi bil srečen, ampak bi bila večinska volja. Ampak jaz ne verjamem, da bi bilo tako. Ampak možno je na to odgovoriti samo na predčasnih volitvah, kajti v resnici, in s tem tudi končujem, sedanjo koalicijo sestavljajo tudi stranke, ki so pred volitvami jasno in glasno obljubljale, da v takšni koaliciji ne bodo. Torej gre za prevaro ljudi. Podobno kot ta zakon.

Ali se vi zavedate, kaj počenjate? Seveda se zavedate, kaj počenjate. Ta predlog zakona ni samo velika napaka, kot se je milo izrazila ena izmed kolegic v svoji razpravi, ta zakon je velika prevara, spoštovane in spoštovani. In bom točno argumentirala, pa sem že v uvodnem stališču argumentirala, zakaj. Mi smo praktično unikum v Evropi. Poglejte, čez noč, popolnoma netransparentno, brez da bi poklicali predstavnike regulatorjev k sooblikovanju takšnega združevanja, v popolni konspirativnosti, v skrivaštvu ste vi pripravili predlog, ki dobesedno jemlje in to čez noč, na glavo, jemlje avtonomijo osmim agencijam in se jih združuje v dve, tako imenovani superagenciji. Potem pa tu govorite, da je to po nizozemskem modelu. Ne, ni. Oni so se dve leti pogovarjali pa združevali so samo tri regulatorje, ne osmih kar tako. Niso ustvarjali take solate, kot jo ustvarjate vi, ko je vsebinsko popolnoma nezdružljivo vse skupaj. skupaj. Same lepe prazne označevalce danes tu poslušamo. Poslušamo besede kot sinergijski učinki, racionalizacija, preglednost, debirokratizacija in podoben balast. A Dajte vi meni povedati, spoštovani državni sekretar, ker očitno drugi več nimajo niti poguma stopiti pred nas, ki so na višji inštanci od vas, imate vi analizo stanja, ki bi dokazala smotrnost takšnega združevanja različnih agencij. Imate vi resnično izdelane ocene učinkov združevanja? In če imate, me zanima, zakaj nam tega niste predstavili in zakaj tega nismo dobili v gradivih. Zakaj mi v parlamentu, ki smo zakonodajno telo, tega nismo dobili? Zakaj poslušamo same prazne visoko doneče besede, ki ne pomenijo v resnici nič? Jaz to tudi znam naštevati. To je navadna, ne vem, fasada, kar počenjate. Kot sem vam že povedala za to vašo famozno debirokratizacijo, kaj šele bo s tistim vašim zakonom, ki prihaja, kjer boste razminirali čez 100 ali 200 ali koliko zakonov v tej državi, ker vi boste vse razminirali, vi boste dejansko vse razsuli. Vaša famozna debirokratizacija, na katero se tako radi sklicujete in ki jo berem na panojih, na jumbotih. Zadnjič se peljem v Maribor in samo gledam, SDS po celi državi oglašuje debirokratizacijo, ker to je zdaj čudežna formula. Debirokratizacija. Sliši se seveda, to je taka piarovska finta, prazni označevalec. Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Vam bom povedala, kaj to pomeni. To pomeni, da vi odpirate, pa ne gre toliko več niti za kadrovske menjave, za kadrovske menjave seveda gre, ampak zdaj ste se malo umaknili nazaj, ker ker v prvem predlogu ste hoteli kar takoj vse direktorje zrušiti, zdaj jim boste pustili, da dokončajo mandat, gre za zmanjševanje moči nadzora, gre za politično podrejanje. Ampak veliki čudežnik, minister Počivalšek, itak ima malo probleme s tem že od nekdaj. Jaz se spomnim, še pri Šarčevi vladi, ko je bil hearing, sem ga vprašala na hearingu, kako si on predstavlja avtonomijo in neodvisnost agencije, recimo AVK, če ta nima svoje samostojne proračunske postavke, ampak je na proračunski postavki v sklopu Ministrstva za gospodarstvo. Že tukaj je bila tendenca podrejanja,

Apollo in madžarska banka OTP spet stegujeta prste po NKBM. Ponovno, že drugič. Milijardo evrov so pripravljeni dati za to. Ampak kdo lahko stoji nasproti takšni koncentraciji? Gre za koncentracijo 30-odstotnega deleža, če me spomin ne vara,na našem bančnem trgu. našem bančnem trgu. To bi bila največja koncentracija. Madžarski kapital, spoštovane in spoštovani. Vse gre v smeri velikega prijateljskega zavezništva z našim bratom Orbanom, kajne? Madžarski kapital. In za to gre. Prisekati peruti agencijam, si jih podrediti, da boste lahko, OTP banka bo hitro skočila in prevzela NKBM. Potem imate verjetno namen namen prodati razne medije in podjetja drugi Orbanovi oligarhiji, recimo, kot sem povedala, Planet TV, Petrol, Večer in tako naprej.

In to je to, spoštovane in spoštovani. In regulatorji so tisti, če so avtonomni seveda, ki koncentracije presojajo in ki kdaj rečejo tudi ne. Ampak če imaš vse pod nadzorom, nadzorom, tega več ne bomo slišali in boste počeli ravno, kar vam bo pasalo. In potem kvasite tu o nizozemskem modelu. Kakšnem nizozemskem modelu? Sem vam povedala, dve leti so se pogovarjali, imeli odprto debato, vključili so vse relevantne deležnike. Niso delali konspirativno kot vi. Toliko o vaši transparentnosti, o vaših visoko donečih besedah, kako bo vse pregledno. Ma, jok bo vse pregledno. Tako kot je bila pregledna vaša priprava tega, točno tako bo pregledno. Združevali so samo tri regulatorje, in sicer varuha konkurence, regulatorja telekomunikacijskega trga, ki so mu pred tem pripojili sicer tamkajšnjo agencijo za energijo in pa urad za zaščito potrošnikov. Samo to so naredili. Pa še to so se dve leti odprto pogovarjali in potrpežljivo snovali. Ne pa kar čez noč, opa cupa, dajmo. Dajte vi, jaz vam res priporočam, ko se vam že toliko vse mudi, da bi si olajšali konsolidacijo ekonomske moči v državi, dajte si vi namesto da tu združujete dve superagenciji, si podrejate NPU, si podrejate FURS, si podrejate SURS in tako naprej, kaj ko bi vi si en superštab ustanovili pa pa čisto vse urejali od tam. Ker to delate v resnici. SDS superštab in ostali podrepniki. Sploh ne vem, kaj vi razmišljate, ko kimate. Tudi v koaliciji, ljubi Saj koalicija ne pomeni, da morate vedno vse pokimati, če se nekdo nekaj spomni. Ali morate vedno pokimati? Očitno morate. Ker take neumnosti, kot pa vi počnete, in tako družbeno škodo, kot jo vi počnete, to to je nekaj neverjetnega. To moraš biti pa res poseben talent, da v enem letu zavoziš toliko stvari in da vedno hujše stvari počneš. Mi bomo šli s tem na referendum. Če boste vi to potisnili, izsilili skozi to katastrofo, dobesedno katastrofo, zavedajte se, sledi referendum in ne bomo vam pustili tega. Ker tole je pa šlo dejansko čez čisto vse meje vzdržnega. Hvala lepa.

Glede na to, da je prva obravnava splošna razprava predloga zakona, ni prav, da se kakorkoli v svoji razpravi dotikam svojih spoštovanih predhodnikov, predhodnic, ko se nekako kaže kot običajno vse mogoče v sklopu neke politične razprave, bore malo pa tiste dotične vsebine. Legitimno, priročno v duhu današnjega časa. Moram priznati, kot sem tudi omenil, je moje temeljno vprašanje, ki me je spodbudilo tudi iz dosedanje razprave, kdo v Republiki Sloveniji sploh želi kakršnekoli spremembe v državni upravi. Nihče. Očitno nihče. Sklicevanje se na subjekte, ki so osebe javnega prava in so samostojni in neodvisni do sedaj, in tudi po novem predlogu naj bi tako bilo, prav gotovo niso v sistemu 30-letnega delovanja državne uprave v Republiki Sloveniji močno močno zainteresirani za kakršen koli poseg z nekoliko drugačnim pristopom dela, če se lahko pogovarjamo, da so kot državna uprava v funkciji servisa države. Ne rečem vsi, ampak o tem, o čemer se danes pogovarjamo, je preprosto treba imeti tudi tovrstni pristop pred očmi in se v tej splošni razpravi tudi o tem pogovarjati. Se pa močno zavedam, da prav gotovo bi bilo nenavadno, da bi opozicija želela v trenutni konstelaciji izkazovati podporo po neki spremembi v državni upravi. Legitimno in tukaj jaz nimam popolnoma nobenega problema. Moram pa priznati, da bom svojo razpravo začel s temeljnim vprašanjem, kar se tiče današnje točke dnevnega reda, in to z naslednjim. Ali v državi Republiki Sloveniji, z notranjo ureditvijo in pristojnostjo ustanovljenih institucij in organov,

Ali je pričakovan in zadovoljiv servis države do uporabnikov njenih storitev, se pravi fizičnih in pravnih oseb ali pa oseb različnega pravnega statusa? statusa? Ali sistemi države, ki so izključno namenjeni trgu storitve, izvajajo zaupano poslanstvo optimalno glede odzivnega časa, v konkretnem primeru do vlagateljev zahtevkov? Ali so posamezne institucije notranje organizacijsko tako organizirane in strukturirane, da so prilagojene današnjim potrebam časa? Državna uprava se v 30 letih svojega obstoja praktično skoraj ni nič spremenila. In če lahko še nadaljujem. Ko se v tem primeru pogovarjamo, prilagojeno z današnjimi razmerami, ali so te institucije ali organi državne uprave tako prilagojeni, da bi sledili sodobnim potrebam vodenja in upravljanja v kontekstu, če lahko tako rečem, v tujini vedno bolj uveljavljenega pristopa delovanja državne uprave s pristopi kompetenčnega modela, s strategijami ključnih kadrov, upravnega menedžiranja in podobno? Pri tem pa, da se resnično zasleduje in realizira lastne strateške cilje v zavedanju, da je vsak organ državne uprave, ki je namenjen praktično trgu storitev, zgolj servis in da mora strokoven in odziven. Naj ne zveni to moje razmišljanje, da je vse slabo. Ni pa vse tako, kot se želi tudi v tovrstnih političnih razpravah prikazovati, češ, pustimo zadeve vse pri miru, kajti sistem je zelo dober. Preprosto politično zavajanje in priročno v tovrstnih političnih razpravah. Še ene zadeve bi se rad dotaknil.

ko se zanemarja tako imenovani stroškovni vidik delovanja posameznega organa državne uprave, za katerega velja skoraj nepisano pravilo: troši, porabi vse, kar ti je dodeljeno. Čeprav vsak strošek ni nujno potreben pri delovanju organa, je preprosto prisotna miselnost vodstva institucije, da če bom v letu zapravil manj, bom v naslednjem proračunskem letu dobil tudi manj sredstev. Pomeni, porabi sredstva, tudi če niso potrebe po racionalnosti za nemoteno delovanje. Toliko o tem, ko se preprosto vedno dotikamo, da se državna uprava ne sme z nobenim pristopom kakorkoli racionalizirati. Lahko rečem, da bi lahko našteval še vrsto razlogov za tovrstni premislek, vendar sem na stališču, da po dobrih treh desetletjih je smiselno pristopiti in nekako narediti določene korake, da se v določenih področjih zelo toga državna uprava morda zaveda, da je prišel čas, ko je potrebno kaj tudi spremeniti. Moram priznati, da sem osebno vedno zelo naklonjen, tudi generalno sem na stališču, da so spremembe, ki so smiselne, preprosto gibalo razvoja. Vsi tisti, ki smo v preteklosti bili dolgo časa v gospodarstvu, smo se soočili in se tudi močno zavedali, da praksa v gospodarstvu pomeni izboljšavo. sem tudi na stališču, da določene spremembe pomenijo izboljšave tudi v državni upravi. Zakaj ne bi veljalo za državno upravo, se pravi njen notranji ustroj prek raznih institucij in organov, tudi v tej smeri, ne pa, da se velikokrat marsikdo od nas in tudi uporabnikov storitev države sooča z dejstvom, da je marsikateri organ državne uprave delujoč na način, da je predvsem namenjen zgolj njemu samemu. Zato, kot rečeno, ne vidim nekako posebnega utemeljenega razloga, zakaj se, če uporabim besedo »okosteneli«, 30-letni organizacijski pristop delovanja državne uprave ne bi v določenem delu morda tudi nekoliko spremenil. je treba imeti dobesedno racionalizacijo, sinergijske učinke, lahko tudi rečem, da v neki blagi obliki tako imenovano prestrukturiranje. je treba v tovrstnih procesih in postopkih imeti na prvem mestu in daleč v ospredju zavedanje, da je državna uprava v večini primerov servis tako imenovane države do uporabnikov storitev oziroma, če sem konkreten, vlagateljev vloge,

ki sestavljajo predvsem razni direktorati in agencije. Zlasti agencije imajo zelo specifično vlogo v našem prostoru pri delovanju državne uprave zaradi njihovih vsebinskih poslanstev, ki so pa zelo določno opredeljena v posameznih zakonih. In tako je tudi prav. se samo v tem kontekstu navežem, dosedanji sistem delovanja posameznih agencij in tudi v predlogu zakona, ki je pred nami, je zelo jasno zapisano in stališče še vedno ostaja, za organe, osebe javnega prava, s popolno samostojnostjo in neodvisnostjo. Nekaj glede tega bom v nadaljevanju tudi še omenil. Tisto, kar bi vseeno rad izpostavil ob tej priložnosti, malo se je slišalo, razen v uvodnih predstavitvah: zakaj združitev šestih dosedanjih samostojnih agencij v eno in združitev dveh tako imenovanih finančnih regulatorjev v eno? Kot že rečeno, bom še enkrat ponovil, obe agenciji s predlogom dobesedno ostaneta. Tisti, ki je pogledal predlog zakona, je videl jasno zapisano, in bom ponovil, da ostaneta pravne osebe javnega prava, kar pomeni, ustanoviteljska pravica in obveznosti se uresničujejo tako, kot je skladno z zakonom tudi do sedaj, se pravi, da uresničuje Vlada Republike Slovenije. Kaj pa je, kar je treba izpostaviti, skupnega za obe agenciji, kar se predlaga? Ali želimo slišati ali ne, dejstvo je, da so določeni sinergijski učinki ob združitvi. Samo nekaj jih bom navedel. Tisto, kar je zelo pomembno, je, da se z istimi viri in v krajšem času, zagotovi večja učinkovitost. Posamezni uporabniki storitev določenih agencij imajo različne izkušnje, in to ni zanemarljivo. V marsikaterih primerih je zelo vzorno. Je pa tudi obilica zadev, ko se preprosto s sklicevanjem na tako imenovani upravni postopek postopki zavlačujejo. Da ne bom govoril potem še o raznih rednih ali izrednih pravnih sredstvih, s katerimi je možno postopek zavlačevati. Ena od ključnih zadev je prav gotovo večje povezovanje politike posameznih področij, in to na strateškem področju. Tisto, kar bi prav gotovo izpostavil, je racionalizacija informacijskih sistemov.

in njihova prilagoditev potrebam, kot sem že omenil, udeležencev na trgu, ki so koristniki teh storitev, ter njihove pristojnosti. Vseeno sem dolžan še nekaj besed, kar je bilo tudi že nekajkrat omenjeno, pa ne v pozitivno, bolj v negativno smer, združevanje dveh finančnih regulatorjev. Tukaj moram priznati, ali se želi ali ne želi slišati, v Republiki Sloveniji je bila že dobrih 10 let ideja, da se združijo finančni regulatorji, in sicer Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor ter sektor za nadzor bančnega poslovanja, ki deluje v okviru Banke Slovenije.

vendar na koncu ni bilo dovolj politične volje, da bi prišlo do združitev finančnih regulatorjev. Moram priznati, da eden od ključnih elementov, da ni prišlo do te združitve

se Banka Slovenija preprosto ne želi vključevati, seveda tudi s podporo Evropske centralne banke. Ali je to dobro ali ne, bomo prav gotovo videli v nadaljevanju. Lahko pa rečem, da za dosedanje delo finančnih regulatorjev ne moremo reči, da je bilo slabo, ampak povsod in skoraj v vsaki zadevi je lahko tudi izboljšava.

se je finančni regulator, Agencija za trg vrednostnih papirjev odločno postavila na strokovno stališče, ki ni bilo všečno tako tistim imetnikom registrskih računov kot tudi delu politike tega državnega zbora. zbora. Kaj se je zgodilo? Ustavno sodišče je potem potrdilo pravilnost odločitve finančnega regulatorja in iz tega preprosto nekaj Zakaj navajam ta primer? Predvsem zaradi tega ker so postopki finančnih regulatorjev zelo specifični in zahtevni, niso pa marsikateremu subjektu na trgu všečni ali pisani njim tudi na koži. Ne oziraje se na navedeno, menim, da je potrebno združevanje tudi teh dveh finančnih regulatorjev, kajti s tem se dobesedno koncentrira znanje, ki je še kako potrebno v kakršnemkoli uvedenem postopku zoper morebitne kršitelje na tako imenovanem zavarovalniškem trgu ali trgu vrednostnih papirjev. Prav gotovo so sinergijski učinki združitve neka prednost in pričakujem, da se bo to odrazilo tudi na bolj stabilnem finančnem trgu v Republiki Sloveniji. Ob tovrstni primerjavi je prav, da pogledamo tudi prakso, kaj se dogaja na tako imenovanih nemških kapitalskih regulatorjih, nizozemski, avstrijskih in podobno. podobno. Če zaključim, ne rečem, da je predlog zakona idealen, sem pa trdno na stališču, da je primeren za potrditev na prvem branju. Hvala lepa.

povedal. Prve njegove besede, da nihče ne mara spremeniti stanja v tej javni upravi, je velika laž. Mi hočemo spremeniti, ampak ne na takšen način. To ni sistem za spreminjanje tega. To je uničenje sistema, naj bo jasno, kot državnega zbora v tem trenutku. Kar se zdaj dogaja, to ni več državni zbor. Razumete. To je postalo neko podjetje, ki ima eno upravo. Uprava reče, mi smo vsi delavci tukaj. Reveži. Nič ne moremo napraviti. Nič ne moremo. Popolnoma nič.

Da ljudje vedo. Ker tisti, ki vas poslušajo, gospod Verbič, vi ste govoril sedemnajst minut, verjamem, da dosti niso razumeli, kaj točno je zdaj cilj tega. To je uničiti te regulatorje. Te agencije, ki so bile zdaj tukaj, niso nič drugega naredile, kot da so praktično regulirale kapitalske trge, zavarovalnice, konkurenco, energijo, telekomunikacije, medije, poštne storitve, promet, železnice, letalstvo.

komando, nič drugega. Skratka, spet povečani nadzor in moč predsednika vlade, nič drugega. To je cilj od začetka te vlade, čim več skoncentrirati, da bodo imel nadzor nad vsem. Uničujoča Uničujoča politika za našo državo je to. Kam gremo? Na ta sistem? To je zame čisti avtokratski sistem. Jaz ne vidim drugega. In kaj pomeni, spoštovani kolegi, ko se ustanavlja nekako ena politična podreditev, če bi tako rekli, regulatorjev? bistvu vlada in koalicija uradno ustanavlja dobesedno možnost kartelnih dogovorov. To je to. Ker to se bo zgodilo. Zgodili se bodo kartelni dogovori, in to je jasno. In s tem bom zaključil. Hvala.

državnega sekretarja v tem primeru ali pa kakšnega izmed koalicijskih poslancev. Ker bi pa zelo težko oziroma ne bi mogel tako puhlo in nevsebinsko braniti nekega zakona, kot se to dogaja v tem primeru. Sicer nisem pričakoval kakšne poglobljene utemeljitve, zakaj naj bi prišlo do združevanja teh agencij, če je v tistem debelem špehu gradiva kot podlage za sprejemanje tega zakona ni. Kako pa si jo naj zdaj nekdo kar iz glave izmisli, če je pa tudi tam na toliko in toliko straneh ni? In potem poslušamo ves čas o sinergiji, karkoli že to v tem primeru je, vitki upravi – kakšni vitki upravi, če vse ostane enako, če ostanejo agencije praktično v enaki sestavi, še celo v istih prostorih? Sinergija. Nihče ni utemeljil tukaj vsaj približno, kaj to pomeni v tem primeru. A je to kaj več kot skupna uporaba kakšnega kopirnega stroja, na primer? Prenos znanja. Same floskule. Pogrešali smo tudi analizo stanja oziroma kaj bi nam ta zakon prinesel. Pa smo jo slišali. No, hvala bogu, smo jo slišali. Kolega iz stranke SDS je zelo dobro predstavil to analizo stanja oziroma kaj lahko pričakujemo. In je rekel takole: več pozitivnega kot negativnega. To je pa analiza stanja, vidite. Seveda utemeljitvam v smislu sinergije, vitke uprave, prenosa znanja primerna. Ugotovili so, da bo vendarle več pozitivnega kot negativnega. Torej že v štartu priznavajo, da ta zakon prinaša negativne stvari, ampak morda bo pa tudi kaj pozitivnega. Morda bo pa celo več pozitivnega. Tako da za to analizo stanja moram reči, da sem hvaležen, zdaj mi je precej lažje. Je pa državni sekretar tudi eno zelo pomenljivo zadevo sprožil v svojem, da ne bom rekel poglobljenem, nastopu. Namreč pravi, da v agenciji kot skupku zdaj teh agencij vlada oziroma snovalci tega zakona vidijo kvalitetne sogovornike. Lej no, zdaj vidijo kvalitetne sogovornike! Ko smo ugotovili, da je samo besedilo tega zakona nastajalo v strogi tajnosti, da niti obveščevalci verjetno niso mogli do vsebine, da je bilo najmanj pomembno, kaj o tem mislijo tisti, katerim je ta zakon namenjen in katerih delo bo ta zakon urejal. Večkrat smo danes lahko slišali, da pravzaprav niti ena izmed agencij ni bila slišana, imele pa so tam približno eno popoldne, nekatere pa morda celo cel dan časa, da so se lahko odzvale. Nekatere pa niti to ne. In zdaj po vsem tem vlada v njih vidi kvalitetne sogovornike. Ob tej oktroirani ureditvi, to je popolnoma oktroirana ureditev in popolnoma demotivira ljudi, ki delajo v teh agencijah, če so že vnaprej postavljeni v položaj popolnoma spregledane stroke. Stroka pri snovanju tega zakona ni imela popolnoma nobene besede, kaj šele, da bi imela kakršno koli besedo javnost. veste, saj namena tega ni težko spregledati. Če mi v bistvu ugotovimo, četudi vlada sama ugotavlja, ki je ta zakon nekako spisala, da se pravzaprav nič ne spreminja in da na nič ta zakon ne vpliva, ampak nek namen vendarle mora biti. Nek namen vendarle mora biti. Ko v nekem zakonu tolikokrat zapišeš, da bosta agenciji neodvisni in samostojni, tolikokrat, jaz nisem šel preštevat, ampak škoda, da nisem preštel kolikokrat, že zato ne verjameš, da je namen v resnici,

smo že vajeni, za politično podrejanje še enega podsistema oziroma družbenih podsistemov. Čeprav bi bilo v tem primeru pa res dobro, da vsi skupaj potegnemo ročno zavoro in da vsaj en podsistem, ki ga še niste razmontirali, vlada in vladajoča koalicija, pustimo pri miru, ker bo že tako ali tako treba leta in leta popravljati za vami, če se bomo hoteli vrniti v neko normalno stanje. Jaz bi ob tej priložnosti položil na srce tudi državnemu sekretarju oziroma vladi, naj za božjo voljo neha primerjati to z nizozemskim modelom. Jaz upam, da to ne bo prišlo do Nizozemcev, ker ta ta zakon ima pa z nizozemskim modelom prav toliko, kolikor sta si visokogorji Nizozemske pa Slovenije podobni. Ravno toliko ima z nizozemskim modelom. Kolegica Lidija je opozarjala na selitev sedeža, dve agenciji imata namreč zdaj sedež v Mariboru. Jaz bi k temu pristavil samo toliko, da iz vsebinskih razlogov, res iz vsebinskih razlogov tega zakona ne bom podprl, četudi bi nameravali sedež teh dveh agencij preseliti v Zagorje.

ljudje? Marsikaj je bilo povedanega do sedaj, ampak ko to poslušam, se spomnim nekega KNJF, kdaj smo ga imeli, ti dnevi tako hitro letijo, ko smo se pogovarjali o tem, kako

z nekim predlogom, v katerem je bilo zapisano »demokratični nadzor«, češ, kaj pa imaš v bančništvu se iti demokratični nadzor. Ubesedovalec tega zakona s strani SDS je rekel združevanje na trgu. Te agencije niso neke štacune, ki se bodo malo skupaj združile. Te agencije niso, kot je naš strokovec Prah pripravil, združevanje dveh največjih trgovcev, ki otrokom in dojenčkom v Sloveniji in in mamicam in skrbnikom in staršem ponujajo nekaj. Mi že itak živimo v neki družbi, kjer je ogromno dejavnosti prej duopol ali pa še to ne. Kaj imamo? Kemofarmacija, Salus, ena in pol, po domače povedano. Že tudi zaradi tega nekako potrebujemo tozadevne agencije. Potem je bilo rečeno direktorati in agencije. malo mešanje nekih dveh zadev, ki so zelo različne po namenu svoje dejavnosti. Na ministrstvu imamo direktorate, ki pokrivajo neka področja in imamo neke agencije, ki so na nek način watch dogs, kot bi rekli

Veste, če nekaj na žlico kuhaš, neko enolončnico, ne moreš kar malo tako počez, odpreš hladilnik pa ga skoraj celega zvrneš. Pa boš dobil nekaj, da boš končal na urgenci. Kaj ima varstvo konkurence s tem, ali mi bo frčeplan na glavo padel ali ne. To bi skupaj nekako stlačili. Tudi iz simbolnega, zakaj agencija za energijo spada v Maribor, ja, ker je prva žarnica tam pri nas zasvetila. Imamo neko tako lepo spominsko zadevo v starem mestu. Ker so se prve resne hidroelektrarne pri nas začele, ker je navsezadnje še danes, ampak žal nam hočete to spuliti, tudi ogromno znanja s področja energetike pri nas. Pa se je potem nekaj zgodilo, kar se je zgodilo, da se je nek gospod, ki je potem itak šel delat na Dunaj, lahko z biciklom vozil na šiht. Konec citata. Pa je prišel v Ljubljano. Ljubljano. Tudi če se že malo zgledujete po Madžarih ali po višegrajcih, če se Janša tam malo potepa pa nima časa tvitati, verjamem, da zelo trpi, ko mu protokol zasede cel dan na bilateralnih obiskih. Tam tudi s stališča bolj enakomernega družbeno- prostorskega razvoja imajo umeščene agencije in ministrstva ne zgolj v ne v prestolnici, kot redi rečete za Ljubljano, ampak v glavnem mestu, 110. člen Ustave. Če se že gre v tozadevne spremembe, so to spremembe, ki zahtevajo čas, zahtevajo tudi premislek,

sedaj bomo naredili neke regije, potem da bodo vsi zadovoljni, bomo, ne vem, Maribor ločili od okolice, pa nekaj bomo imeli na Ptuju, nekaj v Ormožu, nekaj nekje. Včeraj smo imeli dan Zemlje, danes se pa pogovarjamo o entropiji. po tej logiki, kot vi zdaj govorite, ne vem, naslednja faza je, da se bo pojavil Tonin pa bo rekel, da večino rodov Slovenske vojske bomo združili v infanterijo. bomo pa še drugi rod, radio, biološko, kemično bojevanje, letalstvo bomo pa skupaj združili, ker itak ta strup iz letala posipaš dol, potem pa se bodo oni najbolj zgučali med samo. Približno taka logika je tukaj. Kolegica Suk je rekla, pa to je konec, hudo je. Suk, še vedno je lahko hujše.

Vidni član SDS mi je že davno to rekel v Minsku, saj mi nismo stranka, mi smo privatna firma enega človeka, pa nekako gremo v smeri tega, kar nek oligarh v Minsku počne oziroma tisti, ki smo nekoč skrivali Mladine v vojski, v katerih je Janša pisal, pa smo se odločali, da nočemo Miloševičevega modela razvoja, se nam nekako zgodovina ponavlja kot farsa. In nekdo se maščuje, ne vem, zakaj. Ker so ga vrgli iz Zveze komunistov, ker je bil, naj mi Miha oprosti, bolj kordiševski kot Kordiš na najbolj kordiševski dan, ker verjetno takrat ni zmagal za predsedstvo Zveze socialistične mladine,

ker drugače bomo, kot kandidat za predsednika Državnega zbora je prej ubesedoval pri neki drugi točki, živeli v nekem groznem socializmu ali nekaj takega. Če bi se resno pogovarjali, mi smo imeli prenos tako imenovanega tretjega energetskega svežnja EU zakonodaje, na katerem je skoraj Agencija za energijo klecnila, ko je dobila še toliko novih zadolžitev. In tam smo morali skoraj doktorat narediti, da so potem končno, to smo že pod Cerarjevo vlado začeli, potem pa pod Šarčevo vlado, da so dobili neko odobrite za dodatno zaposlitev štirih mladih ljudi v Maribor. Na veliko se dela v Bruslju pa še kje razmislek in zakonodaja, kako nas dejansko velike globalne kampanje na področju oblačnosti, tviteraštva gor in dol, dobesedno kot države držijo za jajca. Kako bomo mobilno telefonijo in vse kar je okrog te informatike dali na višji nivo in potrebujemo kadrovsko močnejši Akos, ne pa da ga bomo zdaj združili z ajzenponom. Potrebujemo seveda tudi boljši ajzenpon. Tudi tukaj je malo logično navsezadnje, da je ta agencija v Mariboru, ker je ajzenpon najprej uletel v Maribor. Po strani moje drage so tudi kot ajzenponarji prišli iz nekih obmejnih vinorodnih krajev v prelepi Maribor. najbolj se je treba bati tistih ljudi, ki ti govorijo debirokratizacija, ali pa pri tisti točki, joj mi smo toliko za upokojence. To so največji bleferji. Mislim, da je to že triletnemu otroku dejansko jasno.

ko že itak dobesedno ta vlada, ki hoče živeti na 30 let stari slavi, naredi eno veliko sranje, po domače povedano, dajmo delati še večje. Dajmo ljudem še bolj greniti življenje. neki državi, ki za tako zahtevna področja nima ravno za izvoz strokovnjakov, čeprav nekateri iz teh agencij se bodo verjetno sami izvozili v neko bolj normalno tujino in bodo odnesli ta znanja, ki jih nujno potrebujemo, s seboj. Navsezadnje za ljudi gre, za otroke gre, bi rekel SDS. A mislite, da ti ljudje, ki zdaj trepetajo, kakšno bedastočo nam bodo spet zakuhali ti nadmojstri, nadpametnjakoviči, lahko vse to pustijo pred domačim pragom, ko pridejo domov? Saj še mi ne moremo vseh gluposti, ki jih tukaj gučamo,

Tudi o tem bi se dejansko lahko tukaj pogovarjali. Ampak nekdo, katerega edina umetnost skoraj političnega preživetja je bilo drek mešati ali delati izredna stanja, saj kaj drugega tudi ne ve, pač to počne in dela škodo. In ta kamarila, ki to podpira, ki se je v to ujela, temu sledi. Jaz potem tukaj poslušam, joj, vi ste bili 25 let na oblasti pa ne morete živeti in gor in dol. Jaz nisem nikoli bil na oblasti pa z lahkoto živim, da nikoli nisem bil na oblasti. Težko pa živim, če se delajo take neumnosti. Žolto-modri pa safr furate, kot bi rekli moji otroci, ko ste v opoziciji, safr furate in škodo delate, ko ste pa na oblasti. In to je ta vaš vozni red. In ker je tam kolega ajzenponar, vlak, ki nas pelje v zid, v katerega se bomo močno zabili. Zdaj v nekih časih, ko nam postaja jasno, da potrebujemo močnejšo državo, močnejšo infrastrukturo solidarnosti, kot bi rekla meni najljubša slovenska filozofinja, ko potrebujemo tudi več nadzora skozi vse afere, ki ste jih spekli v 13 mesecih, seveda je treba to razsuti. Ne vem, verjetno je treba nekaj razsuti, ker pač nekdo gleda nekega ministra, ki je na osnovi notranjih informacij šel kupovat delnice Petrola, in je izgovor, da je na tisti seji, ko se je o tem pogovarjalo, bil tiho. Bravo, super. Demokratična kontrola na višku. Ampak kot sem že rekel, glejte, saj ljudje na tej prostorski agregaciji so preživeli vojne,

vso to razsuto, prestreljeno zakonodajo spravili spet v nek približno normalni red. Ker smo verjetno ob vsej tej halabuki v bistvu pozabili, da smo dobili

fake slanino in korenčke in potem to delaš, drugo je pa, če iz vse zakonodaje. V ustavnih parlamentarnih demokracijah ne vlada Janez Janša, ne vlada Suki, ne vlada Franc Trček, vladajo zakoni. In vi ste v dobrem letu to razjebali do nezavesti – pa sem zelo vljuden zdaj v izreki – zdaj pa morate uničiti še regulatorje, ki tako pol-razsulo poskušajo nadzirati. V osnovi je pri teh agencijah zelo preprosto. Gre v končni instanci za to, kakšen znesek imam jaz na položnici in državljanke in državljani, v večini primerov, ali me nekdo nateguje ali ne, in ko grem v štacuno, ali me kdo nateguje ali ne. Ja, to je res treba uničiti. Super. Čestitam. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Janja Sluga, pripravi se gospa Suzana Lep Šimenko. Izvolite. Superagencijski zakon je šolski primer ponovnega poskusa podrejanja neodvisnih institucij in se kaže v tem prizadevanju vlade, da bi prevzela nadzor nad obstoječimi javnimi agencijami, ki so pa, razen ene, tudi neodvisni regulatorni organi. Pod mantro neke večje učinkovitosti in doseganja pozitivnih učinkov ali pa, da uporabim en izraz, sinergij, ker se tako zelo pogosto ponavlja v tem gradivu, se niti ne skrivajo neke tendence poskusov političnega prilaščanja in vladanja po nekem načelu, načelu, daj-dam ali pa hočem-moraš. Vsak napad ali poskus demontaže teh regulatorjev in neodvisnih inštitucij je za nas nesprejemljiv, še posebej, če za temi poskusi v resnici ne obstajajo nikakršne resne in oprijemljive analize, nikakršne številke, nikakršne študije, ki bi v resnici govorile v prid cilju, ki je naveden pri tem združevanju. MGRT je v tajnosti, tudi brez vednosti poslanske skupine, stran od oči javnosti in po načelu blitzkriega pripravil ta predlog zakona in, kar je najbolj bizarno, ministrstvo je od agencij zahtevalo, da podajo pripombe v roku enega dneva. Pri snovanju torej ni sodeloval nihče drug kot ministrstvo, peščica nekih posameznikov. Tudi medresorsko usklajevanje na ravni vlade je trajalo, recimo, dan in pol. Da drugih deležnikov, ki jih zadeva ta predlog zakona, v resnici niti ne omenjamo. Ni jih bilo zraven, ker niso bili zaželeni, ker jim gre, kot je rekel večkrat minister za gospodarstvo, zgolj za ohranjanje njihovih stolčkov. Vlada trdi, da aktivnosti za povezovanje teh organov potekajo predvsem v luči debirokratizacije in sledenja cilju racionalizacije in optimizacije dela ter ustvarjanja pogojev, v katerih bo možno delati strokovno in politično neodvisno. Če verjameš. To seveda evidentno ne drži. Očitno je, da ima ta predlog neke druge cilje. Ko govori o preoblikovanju po nizozemskem modelu, je treba povedati zgolj to, da se je nizozemski model pripravljal, potem pa tudi še implementiral, več let. V našem primeru tudi ne gre za premišljeno, kaj šele strateško odločitev, temveč zgolj za poskus obglavljanja neodvisnih institucij in enega v vrsti kadrovskih cunamijev. Spojitev osmih agencij v dve tako imenovani superagenciji bo glede na različna področja, glede na način, kako se vlada tega loteva, pripeljala do manjše učinkovitosti in operativnosti kot tudi do manjše gospodarnosti in fleksibilnosti delovanja in poslovanja. Posledica tega bo, da se niti ena niti druga agencija ne bosta uspeli uspešno odzivati na nove izzive na trgu. Iz same vsebine zakona enostavno ni moč razbrati kakršnih koli koristi ali pozitivnih učinkov. Ti tudi niso navedeni. Ni dejstev, ki bi strokovno in pravno utemeljevala, da je trenutni sistem neučinkovit. Ni argumentov, katera področja bi bila zaradi združenega nadzora bolje nadzorovana, kot so zdaj. Tudi ni predstavitve finančnih posledic združevanja regulatorjev za državni proračun ali za druga javnofinančna sredstva. Zakon bo v veliki meri zmanjšal oziroma celo ukinil samostojnost, neodvisnost in avtonomijo osmih javnih agencij, ki na letni ravni razpolagajo z več kot 30 milijoni evrov. Novoustanovljeni bosta na tak način podrejeni vsakokratni oblasti. Naj spomnim, da je to v nasprotju tudi z zahtevami mednarodnih konvencij in evropskimi direktivami, kjer je izrecno navedeno, da mora regulator s svojim nepristranskim delovanjem in neodvisno od kakršnih koli političnih ali pa zasebnih interesov uravnavati interese vseh deležnikov na trgu. Politična, finančna in kadrovska neodvisnost regulatornih organov je ključnega pomena, ker je to tudi pogoj za ohranitev mednarodnih certifikatov. Regulatorji pa seveda ne morejo biti neodvisni zgolj in samo na papirju. Na to so Slovenijo večkrat opozorile tudi različne mednarodne inštitucije. Novi agenciji bosta v sistemu povzročili veliko zmedo tudi pri vprašanju pristojnosti in preglednosti, posledično pa, nasprotno od tega, kar trdi vlada, predstavljali bistveno slabši servis državljankam in državljanom, zaradi česar se bo tudi seveda zmanjšala njihova učinkovitost, prepoznavnost in zaupanje. Omenjeni predlog prenove bo zmanjšal na ta način tudi varstvo potrošnikov in drugih akterjev na trgu in pod vprašaj postavil urejenost, transparentnost, konkurenčnost slovenskega trga in poslovnega prostora v naši državi. Naj spomnim, da je vlada v prvotni različici tega predloga celo predlagala, da bi vodstvo oziroma direktorje agencij potrjevala kar vlada sama. Seveda je zdaj v samem predlogu sprememba, da bo vodstvo še naprej, seveda na predlog vlade, potrjeval državni zbor. Tudi po tovrstnih manevrih je jasno razvidno, da se cilji predlaganega zakona ne skrivajo tam, kjer so na papirju navedeni. Regulatorje se združuje, ker si je lažje politično podrediti dve agenciji kot pa osem njih. Vse agencije, od prve do zadnje, so se na predlog zakona odzvale in so do njegove vsebine kritične. Predlogu nasprotujejo, menijo, da krši mednarodnopravno vzpostavljen sistem, da je v nasprotju z vsemi demokratičnimi normami in predpisi in da je v nasprotju tudi z več evropskimi direktivami, ki v resnici celo prepovedujejo, da se mandat vodstva agencij prekine zaradi njihove reorganizacije ali pa združitve. Problematično je tudi to, da so nekatere agencije že sedaj pristojne za več vsebinskih področij, na primer Akos, ki pokriva tako telekomunikacije, železnice in pošto kot tudi elektronske medije in upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom. Že to so tako številna, tako široka in tako zahtevna področja, da še nadaljnjo priklapljanje nekih področij v eno agencijo, zna biti zelo problematično. Vsebine namreč niso nujno kompatibilne in to bi lahko povzročilo samo še v resnici potem dodatne stroške, daljše postopke in nepopravljivo škodo v sistemu regulatorjev. Da je sama zmožnost vzpostavitve nadzora nad takim področjem še posebej problematična, pa verjetno ne rabim izgubljati besed. Če pogledamo širše, v drugih državah članicah Evropske unije v bistvu ne poznajo tako brutalnih primerov združevanja in podrejanja regulatornih organov. Vlada se sklicuje na nizozemski model, ki je pa daleč od tega, da bi bil optimalen in niti približno ni združil regulatornih organov v takem obsegu, kot je predvideno v tem predlogu zakona. Poleg tega pa gre za slab vzor, ker je nizozemski model kritizirala tudi OECD in Nizozemci so v tem trenutku ravno v procesu spreminjanja svojega modela, ker so po tolikih letih ugotovili, da ni prinesel tistih učinkov, za katere so mislili, da jih bo prinesel. Apetiti po sprejetju zakona o agencijah so veliki. To je jasno razvidno iz tega, kako je bil zakon pripravljen in kako se ga tudi predstavlja v javnosti. Plonkcegelci in obrabljene fraze o večji učinkovitost in sinergijskih učinkih povezovanja danes niso dovolj. Če bodo odgovori in pojasnila vladnih predstavnikov še prišla in če bodo takšna, kot so bila do sedaj pojasnila poslankam in poslancem za zaprtimi vrati, potem je to zagotovo še en razlog več, da je treba danes zakon zavrniti. Ambicije podreditve nacionalnih regulatorjev so bile sicer prisotne že v preteklosti, ko se je poleg njih poskušalo podrediti še del nadzornih funkcij Banke Slovenije, a na srečo se je takratni poskus izjalovil. Za našo državo pa bi bilo bolje, da bi se izjalovil tudi tokrat. Ampak zadeva vendarle ni nedolžna, in to je mogoče razbrati tudi iz odziva Evropske komisije, ki naj bi Sloveniji v povezavi s tem poskusom že poslala opozorilo, v katerem je izpostavila, da je neodvisnost nacionalnih regulatorjev od političnega vpliva in tržnega interesa ključno načelo v številnih pravnih okvirih Unije, ker se tako zagotavlja nepristransko in pregledno odločanje. Evropska zakonodaja zahteva, da države članice agencijam zagotovijo zadostne vire in pooblastila za učinkovito opravljanje njihovih nalog, hkrati pa tudi ščiti vodstvo agencij pred predčasnim prenehanjem mandata. Komisija tudi opozarja, da če pride do navedenega združevanja agencij, bo s tem Slovenija kršila evropski pravni red in tvegala tožbe Evropske komisije pred sodiščem Evropske unije. Vse to je problematično in vse to nas vodi k zaključku, da se torej zasleduje en sam cilj: podrediti te agencije. Ne glede na to, da je bilo medresorsko usklajevanje en dan, so se pa vendarle takrat nekatera ministrstva odzvala. Eno samo ministrstvo je poslalo 20 strani pripomb. Eno samo ministrstvo. In to so tehtne pripombe. Nekatere od njih, priznam, so celo upoštevane, ampak minorno število teh, ki so tukaj navedene. Naj še enkrat omenim nizozemski model, ker smo šli računat, koliko agencij in na kak način združuje nizozemski model in kako je predvideno v tem zakonu. Če to pretvorimo v številke, dobimo naslednjo vrednost: 33 % manj koncentriranih področij je pri nizozemskem modelu, ki je pa že tako slab in ga spreminjajo, kot sem povedala. Nizozemska nima združenega letalskega prometa, varnosti prometa in ima samo delno pridruženo potem železniški promet. Se govori kar na pamet in se je za zaprtimi vrati govorilo kar na pamet. Ko se govori tudi o debirokratizaciji, ko se govori o večji učinkovitosti, o zmanjšanju stroškov, na koncu pa pridemo potem do podatka, da bodo zaposleni v sedanjih agencijah ob prehodu v novi dve superagenciji obdržali službo in pravice iz delovnega razmerja. V čem je pa potem smisel, vas vprašam. V čem je potem smisel? Mi smo opravili tudi pogovore z več agencijami, ki so izrazile interes, da te pogovore opravimo. opravimo. Zelo jasno so povedale, na podlagi argumentov, v nasprotju z vlado, na podlagi argumentov, kaj vse je narobe s tem zakonom. Jaz se sicer čudim kolegom iz bivše naše skupne poslanske skupine, ker so vsi sedeli na teh sestankih in so slišali,

V Agenciji za civilno letalstvo je bilo leta 2010 ugotovljenih pri pregledu s strani ICAO ogromno neskladij. Potem se je takrat po letu 2010 agencija ustanovila kot samostojna agencija in je dejansko do leta 2019 zaprla vsa neskladja, razen enega. enega. Danes je po mnenju Evrope ena najboljših agencij v Evropi, po kateri se zgledujejo tudi druge in jo sprašujejo za mnenja, jo sprašujejo za pomoč. Ta agencija ima konkretno zaposlenih 65 ljudi, od tega 48 nadzornikov. Ti nadzorniki so ljudje, ki se spoznajo točno na to področje. Tudi sedaj ima vsaka agencija zaposlene strokovnjake, za katere se v novem zakonu predvideva, da bo z vsakega področja eden. Sedaj mi pa prosim povejte, kako bo ta ena oseba lahko strokovno in kompetentno obvladovala vsa področja, ki se bodo potem združila v tej eni superagenciji. Res bi rada ta odgovor, ker ga do sedaj v bistvu nikoli nismo niti dobili. Sedaj pa, če se še malo pomudim pri stališču bivših kolegov in pri tem, kakšno je bilo naše stališče. Če se spomnite, v letu 2017 je takratni minister za javno upravo Boris Koprivnikar tudi v bistvu pripravljal en zakon, ki naj bi nekako združil javne agencije, s tem, da tisti zakon ni bil pol tega, kar imamo sedaj na mizi. Bistveno manj rigorozen, bistveno bolj napisan z občutkom, bistveno več argumentov je bilo zakaj in kako. Kot rečeno, niti slučajno še ni šel mimo tega, kar imamo danes na mizah. Pa že takrat so na primer koalicijski partnerji iz Desusa ministra opozarjali in mu sporočili, da zakon nima njihove podpore. Takrat je kolega Verbič, ki je malo prej razpravljal, bil tisti, ki je zakon v resnici ustavil in je podal tudi največ pripomb na tisti predlog. Še enkrat poudarjam, tisti predlog je bil bistveno manj rigorozen. Največ pripomb z njegove strani je bilo glede združevanja Agencije za trg vrednostnih papirjev in Agencije za zavarovalni nadzor, kjer je kolega Verbič v nasprotju s tem, kar je rekel danes, izpostavil, da se popolnoma ukinja neodvisnost teh agencij v razmerju do izvršilne veje oblasti in je po njegovem mnenju zakon v tem delu odmik od evropske zakonodaje. Opozoril je tudi, da evropski mehanizem za stabilnost in evropski sistem finančnega nadzora nasprotujeta poseganju v delovanje teh dveh agencij. Nasprotujeta. Ministra je tudi pozval, da se opredeli, ali bi lahko ti dve agenciji iz združevanja izključili. Na koncu je povedal, da popolnoma nasprotuje predlogu zakona. Danes seveda ta isti poslanec trdi, da predlagani zakon − kot sem rekla, ki bistveno bolj posega v samo reorganizacijo agencij − ohranja samostojnost in neodvisnost. Pri tem je uporabil besedici »naj bi«, zato da se ohrani še nekaj tistega dvoma. In trdi celo, da se bodo ustanoviteljske pravice uresničevale tudi po sprejetju tega zakona prav enako kot sedaj. In se tudi sprašuje, ali so te agencije sedaj že zadovoljiv servis državljanov in da je verjetno zato potrebna sprememba. Jaz se strinjam, da mogoče v tem trenutku te agencije res ne predstavljajo zadovoljivega servisa za državljanke in državljane, ampak v tem gradivu ni niti besedice o tem, niti enega argumenta, niti mimo analize ni to šlo, da bo potem pa kaj drugače in da bo ta servis boljši. V resnici ne vemo. V resnici tega ne vemo, ker nismo ne na predstavitvah, ne sedaj v razpravi slišali nobenih številk, nobenih argumentov, nobenih takih vsebinskih podatkov, ki bi nas napeljevali na to, da se bo dejansko pri samem servisu teh agencij do državljank in državljanov kaj izboljšalo. Rečeno je bilo, da tudi v preteklosti ni bilo dovolj politične volje za združitev finančnih regulatorjev. Ne, ni bilo. Tisti, ki danes to govorijo, so bili tisti, ki so v resici najbolj zatrjevali in najbolj nasprotovali, da takšna združitev za ravno ti dve agenciji ni dobra, da ne smemo tega početi in da ne gre tega podpirati. Še enkrat ponavljam, iz vsega je razvidno, da je edini cilj tega združevanja podrejanje in uvajanje nadzora,

Najlepša hvala za besedo. Veliko je bilo že danes tukaj slišanega o zakonu, ki je danes v prvi obravnavi. Ponavljam, v prvi obravnavi, kar pomeni, da na predlog zakona niti ni bilo še možno podati amandmajev. Zato vse vas, ki ste danes podali številne kritike, pozivam, da se do takrat, ko bo zakon v drugi obravnavi, kar verjamem, da bo, temu primerno odzovete in da naredimo ta zakon še boljši, če sedaj ocenjujete, da ni. Veliko je bilo govora, da se z zakonom hiti. Jaz se s tem ne morem strinjati. Zakon je prišel v Državni zbor oktobra 2020, šest mesecev nazaj, in danes imamo prvo obravnavo zakona. Gre za zakon o javni agenciji za trg, varnost prometa in potrošnike in javni agenciji za finančne trge. Govorimo o združitvi več agencij v dve agenciji, kar sama ocenjujem kot zelo pozitivno, seveda pod pogojem, tako kot je zapisano tudi v zakonu, da vsa vsebinska področja ostajajo enaka. In to tudi ostajajo. Kaj je ključni namen tega zakona? Da se enostavno zmanjša število agencij. Veliko je bilo govora danes tukaj, da s tem želimo zmanjšati neodvisnost, ukiniti neodvisnost, da gre za podrejanje. Dajte mi povedati, danes imamo osem javnih agencij in teh osem agencij je neodvisnih. Ko bomo imeli pa dve, ki bosta ustanovljeni na čisto enak način, kot je bilo ustanovljenih teh osem, bomo pa govorili o neodvisnosti, ker bomo imeli pač nekaj manj agencij. Jaz enostavno tega ne morem razumeti. Zdi se mi seveda smiselno, ker se združujejo na način, da so področja sorodna. Če pogledamo agencijo za finančne trge, združujemo agencijo za zavarovalni nadzor in za trg vrednostnih papirjev, kar je sorodno in gre za finančne trge. Na drugi strani, ko združujemo šest agencij, združujemo agencijo za energijo, za komunikacijska omrežja in storitve, za varnost prometa, civilno letalstvo, železniški promet, varstvo konkurence in k temu se dodaja tudi varstvo potrošnikov. Spet gre, bom rekla, za sorodna področja. Ampak vsebina vseh teh področij v zakonih ostaja popolnoma enaka. Tisto, kar pa se bo spremenilo, se bo pa spremenilo to, da se bo delo pri manjšem številu agencij lahko bistveno racionaliziralo. In bilo je govora, ja, piše se o sinergijskih učinkih. Seveda bodo, ker določenih služb, govorimo o skupnih službah, informatiki, nabavi, financah, kadrih, ne bomo več rabili šest, osem, ampak bomo imeli lahko dve taki službi. Zaposleni se bodo lahko usmerili v tista bistvena področja in s tem se bo tudi lahko izboljšala kakovost storitve za državljane. državljane. Jaz sama v tem vidim bistveno boljšo učinkovitost in ne vidim enega razloga, zakaj bi morali imeti v Sloveniji toliko agencij. Tisto, kar pa me je nenazadnje zmotilo, je bilo, da na nek način že napovedujete, da se bodo o tem morali razjasniti državljani. A vi mislite, da državljani v Republiki Sloveniji znajo našteti vse agencije, ki v državi obstajajo? Za določene agencije verjamem, da jih poznajo, vseh, niti teh pa zagotovo ne poznajo, niti ne vedo, kaj so njihova vsebinska področja. Jaz resnično ne vidim razloga, v čem je problem. Ta tako imenovana neodvisnost in samostojnost je jasno definirana v 5. členu zakona, kar si lahko vsak prebere. Kot drugo pa, kot že rečeno, gre za prvo obravnavo. Jaz predlagam, da zakon skupaj ustrezno dopolnimo. Verjamem, da ni optimalen kot noben zakon, ki ga dobimo v Državni zbor ni optimalen, lahko pa ga skupaj naredimo takega, da bo. Sama ga v prvi obravnavi absolutno podpiram in bom glasovala za. Hvala.

ne da bi sploh konzultirali in obvestili te dotične agencije o vaši nameri, ampak ste jih obvestili en dan prej, lepo vas prosim! Zakaj potem te agencije komentirajo, kar komentirajo, recimo Akos. »Pri drugih zakonih je bila redna praksa, da smo bili vključeni v njihovo pripravo. Predlog omenjenega zakona bistveno vpliva na pristojnosti in delovanje agencije, zato je toliko večje presenečenje, da agencija ni bila niti seznanjena z dejstvom, da se pripravlja takšen zakon,« so zapisali recimo na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve, Akos. Pri drugih zakonih, ki se dotikajo dela agencije je namreč redna praksa, da je agencija vključena v njihovo pripravo, še preden pridejo predlogi zakona v medresorsko obravnavo, na primer pri pripravi ZEKom-2 so zaposleni na Akosu že od samega začetka priprave novega zakona vključeni v delovno skupino in tako naprej. Pa vi se res zafrkavate! Vi ste zaobšli čisto vse možne procedure, ki pritičejo neki pravni državi, neki demokratični praksi. praksi. Vi se tukaj sprenevedate in sprašujete, kaj je narobe. Vse je narobe, spoštovana. Vse. Takšno združevanje na glavo, brez da bi vi nam pokazali, kje so te sinergije, pokazali neke analize učinkov. Nič nam niste pokazali, samo prazne označevalce nam tukaj v glavo sporočate. Prazne visoko doneče besede, ki jih zna vsak zrecitirati. Jaz vam še deset lahko pripnem takih superlativnih pridevnikov, ampak to ne pomeni, pomeni samo eno, da bi vi radi imeli dejansko popolno kontrolo nad vsem. Onemogočate neodvisne nadzorne mehanizme v tej državi ne samo v primeru agencij, to je zdaj pač korak naprej. To je katastrofa, to je razgradnja celotnega sistema, kar se vi greste. To je jasno vsem in tudi vam je v resnici jasno, samo sprenevedate se pa tako, da jaz res ne razumem, da vam ni nerodno. Da preprosto vam ni nerodno govoriti takšne nebuloze, kot jih govorite. Hvala lepa.

tudi izražen, da je bilo premalo javne razprave glede tega zakona. Če se vrnem spet na gospodarstvo. Tam javna razprava izgleda nekako takole, ko je v preteklosti podjetje Gorenje prevzel Hisense, javne razprave ni bilo.

Ko pridemo pa nekje do posega v javno upravo, je pa to nekaj najbolj j pregrešnega.

Sam prihajam iz sektorja energetike. Čisto en tak tipičen primer iz IT sistema. IT sistem je v preteklosti, ko so bili dobički v energetiki še večji, zaznal, da tu je pa ena dobra tržna niša.

dajmo to preslikati še v ta del, ki je skozi nedotakljiv, ki je neka svetinja. O, potem je pa to problem. Jaz mislim, da ni problem toliko v združitvi. Problem je, da mi s tem predlogom zakona

samo ko rečeš, da boš kaj začel racionalizirati in delati pregledno, transparentno, je to problem. Če se bo gospodarstvo tega sistema lotilo, bo slej ko prej moral priti čas tudi za javno upravo. Hvala.

v agencije v konspirativnem ozračju mimo regulatorjev. Kje je tu transparentnost? Iz koga se vi delate norca? norca? Kar pa tu človek posluša! Pa to je res neverjetno! Vse, kar znate govoriti, je vitka javna uprava, debirokratizacija. In tu fopate ljudi in jih v bistvu podžigate proti javnim uslužbencem in javni upravi, Na tem vi gradite svoj kredo. Tako kot gradite kredo na hujskanju proti raznim ranljivim skupinam in tako naprej. Tako vi delujete. To je katastrofa. Kakšno slepilo. In kakšna laž. O transparentnosti govorijo ljudje, ki so v konspiraciji pripravljali to združevanje, mimo javne razprave, mimo ključnih deležnikov, to je agencij.

To, kar se greste in si privoščite v Državnem zboru, kar si na celi črti privoščite, to je dobesedno neverjetno. Zato nehajte trapati z besedami, kot so transparentnost,

SAB):** Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem skupaj! Pa bom začel kar z enim srbskim rekom Kad pop nema šta da radi i ovce krsti. In prav to počenja ta vlada. Podreja si v političnem smislu neodvisne agencije, izmišljuje si neobstoječe razloge, tako kot je bilo prej povedano, IT sistem. Zdaj si pa zamislite, da je glavni problem slovenskih neodvisnih agencij dokumentarni sistem za registracijo pošte pa shranjevanje dokumentacije. Da je to glavni problem in glavni vzrok. Pa to nas ima očitno vlada za norce, da nam tako obrazložitev sploh predloži in da jo vehementno, brez sramu tu zagovarja v Državnem zboru. V Evropski uniji je kar 43 neodvisnih agencij. Zakaj imajo na evropskem nivoju, Evropska komisija ima 43 agencij,

da vlada dela to z enim samim namenom. Če to povežemo še s tem dokumentacijskim sistemom IT, pomeni to popolno podrejanje neodvisnih inštitucij. In če to povežemo tudi z najavo ministra za infrastrukturo, da želi ustanoviti mednarodni delniški infrastrukturni sklad, potem naj jasno pove, da želi imeti popolno kontrolo nad tem, kakšna zakonodaja se bo sprejemala, kakšna zakonodaja se bo predlagala, da bo lahko sledil temu svojemu cilju. Ko gremo v Maribor, kjer sta dve agenciji, Agencija za energijo in Agencija za železniški promet, niti ene besede nismo slišali, kaj je narobe s temi agencijami, kje so neučinkovite, kaj se želi izboljšati. To je čisto podrejanje in uničevanje. To je pot k centralizaciji in siromašenju severovzhodnega dela Slovenije. Agencija za energijo je ostanek bivšega sedeža elektrogospodarstva Slovenije. Zdaj si želi še to, kar je ostalo, vlada podrediti, namesto da bi v smislu digitalizacije in informatizacije ter razogljičenja, ki prihaja k nam, ti dve neodvisni agenciji, ki imata sedež v Mariboru, krepila in dala usmeritve, kako lahko še bolje izkoristita ta evropski potencial, jih tudi kadrovsko okrepila,

gospodarstvo je v krizi in vlada zdaj spreminja agencije, ki delajo dobro. Niti enega indica ni, da delajo slabo. Niti enega indica ni, da agencije delajo slabo. Tudi v Državnem zboru smo njihova poročila sprejeli, se seznanili, nikoli skritizirali. Sedaj se pa pojavi vlada s takim predlogom za dve superagenciji, kot da ta poročila, ki so, so brez zveze, nekdo si je izmislil, agencije niso v redu, pa jih dajmo združiti, pa sploh ne vemo, zakaj bi jih združili

po godu, da lahko potem gospodarstvo izvaja ali prevzeme ali privatizacijo ali tako kot na primeru drugega tira poskuša vnesti madžarskega partnerja, ko je finančna konstrukcija zaključena. Na tak način se delajo sovražni prevzemi, na tak način se siromaši slovensko gospodarstvo, na tak način se privatizira slovensko gospodarstvo in ropa to, kar so generacije naših staršev in dedkov ustvarjale v zadnjih 50 letih. Seveda v SAB tega ne bomo podprli.

Poglejte, prišlo bo do sprememb. Jaz sem prepričan, da do sprememb ste zadržani, ampak jaz mislim, da večinoma teh argumentov, ki ste jih vi tukaj navedli, ne drži oziroma so zavajajoči. Jaz predlagam, da si preberete ta predlog zakona. Zakon je obširen. Jaz mislim, da je ključna zadeva, da še vedno bodo te agencije ostale neodvisne. Niti z enim načinom si jih vlada ne podreja, ne bo se na drugačen način, kot se organi upravljanja teh agencij imenujejo do sedaj, ta sprememba zgodila, ko bo ta zakon sprejet. Vedno je bila tukaj vključena ali vlada ali državni zbor pri imenovanju organov upravljanja vseh teh agencij. Ni jih imenovala neka tretja inštitucija. Tudi če pogledamo finančne inštitucije, Agencija za zavarovalni nadzor – po iste postopku je šlo vedno: vlada, državni zbor, ATVP, vlada, državni zbor ali obratno. ali obratno. Bodimo fer, bodimo korektni in razpravljajmo z dejanskim stanjem, dejstvi, ki so. Še enkrat bom rekel, prvo branje, marsikaj se da še spremeniti. Če je kakšen vaš predlog, ki je dober, sem jaz prepričan, da ga bo vlada ali pa državni zbor na koncu tudi upošteval. Jaz sem prepričan, da vsak zakon, ki je na mizi, se lahko s pomočjo opozicije naredi še boljši.

To je pa drugo. To pa je postopkovni predlog, ampak jaz sem v repliki gospoda Pogačnika zasledila, da je nekako pojasnjeval svoje stališče, ki ga je prej zastopal v svoji razpravi. Res pa je, da so vse replike nekoliko širše, kot bi morale biti. Ampak ker nismo omejevali prej replik gospe Sukič, recimo za primer, tudi nisem omejevala replike gospoda Pogačnika. Toliko v pojasnilo.

Lep pozdrav prisotnim gostom iz ministrstva. Spoštovani kolegice in kolegi! Danes imamo na mizi zakon o javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in pa zakon o javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge. Gospodarstveniki Gospodarstveniki pa že nekaj let opozarjajo na vse večji državni aparat in številne javne agencije Republike Slovenije in se sprašujejo, do kod še lahko to gre, če se bo povečevalo število teh agencij in pa delavcev v teh agencijah, se pravi, javnih uslužbencev, do kdaj bo gospodarstvo še lahko uspešno pokrivalo vse tiste, ki se napajajo iz slovenskega državnega proračuna. ki se napajajo iz slovenskega državnega proračuna. Zato menim, da je potreben učinkovit pregled nad delovanjem in tudi učinkovit in kvaliteten nadzor. Predlog zakona torej določa spojitev sedmih agencij v javno agencijo Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in spojitev ATVP in AZN, Agencije za zavarovalni nadzor v javno agencijo Republike Slovenije za finančne trge. trge. Na gospodarskem ministrstvu, kjer so osnutek zakonskega besedila pripravili, tudi državni sekretar nam je že malo danes pojasnil, kje so tiste prednosti vsega, kar je predlagano.

ponavljamo racionalizacija, enotni informacijski sistem. Med izboljšavami se mi gotovo zdi tudi večja preglednost, enotnost določanja ciljev, stremljenje k večji učinkovitosti in enostavnejšemu nadzoru, ki je potreben.

lase privlečeno. Določenim je pač vedno v veliko veselje, da bi vse ostalo tako, kot je bilo do sedaj, se pravi po liniji najmanjšega odpora. Spremembe so nezaželene, pa kakršnekoli že so, potem pa glejmo, da bi bila ta država čim bolj učinkovita. bolj učinkovita. Vse pa le ni bilo do sedaj v najlepšem redu. Zakaj ne? Izkušnje v agencijah iz preteklosti, da se je zaposlovalo tudi kakšne kadre v njih, ki so bili kje drugje morda politiki odveč, potem pa so bili to neki znanci in nekateri tudi nepoznavalci stroke, včasih je bilo tudi opazno nedoseganje rezultatov zaradi zahtevnosti zaposlitve. In potem so tudi rezultati slabi. Od tega ljudje nimajo veliko, če so rezultati na agencijah slabi, če ni pravega nadzora. Če se dotaknem še enega neformalnega obiska, še preden sem bil poslanec v Ljubljani. Pridem na eno državno institucijo,

Potem se ta kava malo razvleče, dosti sva se imela za pogovoriti, popijeva, pa pravim jaz, ko greva domov, poslušaj, ko sva prišla sem okoli pa sva tu že eno uro, vsi ljudje tukaj sedijo okoli naju, pa večina se jih nikamor ne premakne in večina jih je že bila tukaj prej, ko sva prišla. Pa pravi, ja, veš, to je tako, Ljubljana ima veliko teh zaposlencev v agencijah. Eni pridejo na kavo, potem pa sploh ne gredo več nazaj. Problem pa je to, da dejansko nihče sploh nima nadzora, ali so tu ali jih ni, nihče jih ne pogreša, ker so pač prišli nekako v to agencijo. Tako mislim, da vse pa le ni bilo v najboljšem redu, pa vse tudi ni tako slabo.

tudi na škodo varnosti, kar vsekakor ni res. Naslednja slaba izkušnja je bil recimo neurejen trg s kriptovalutami. Posledično je bilo pod pretvezo trgovanja s kriptovalutami ogoljufanih veliko Slovencev, veliko državljanov. Odvile so se nek piramidne sheme, ker ni bilo pravega nadzora in ljudje so nasankali. Mislim, da so stvari, ki jih agencije nimajo pod kontrolo. Če rečem, kje je bila takrat, ne vem, ATVP ali pa varstvo potrošnikov, ko so potegnili te ljudi v sumljive posle in jim pograbili denar. Potem še ena zadeva. Kje sta bili takrat ATVP in Banka Slovenije, ko so vzeli denar malim delničarjem. Nekateri so s kreditom kupili delnice Nove Kreditne banke Maribor in potem so jih izgubili. Ljudje so takrat celo rekli, to je bila javna kraja pod taktirko vlade Alenke Bratušek. Kje je bila takrat Banka Slovenije? Zakaj ni zaščitila teh ljudi? Nadalje. Bili so krediti v frankih. Tudi takrat so te ljudi na nek način navedli, da so vzeli kredite, ker so jim je rekli, če boš vzel v frankih, boš imel malo več. Ja, kje je bila takrat

Spoštovana gospa predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarja, kolegice in kolegi! Z velikim zanimanjem sem spremljal celotno današnjo razpravo v tem cenjenem zboru. Področje me zelo zanima, predvsem ker sem hotel slišati vse predloge, razprave, kako bi predlog zakona lahko še izboljšali. Sam priznam, področje je široko in zahteva širok spekter znanja. Kako sem bil v zmoti! Sam sem še mlad poslanec in včasih mogoče celo naiven, ampak verjamem v boljši jutri, v politiko za ljudi. Današnja razprava, razprava o cepljenju, razprava o grdem kapitalu iz tujine, celo o ustanavljanju regij, take razprave ne spadajo na današnjo razpravo. Razočaran sem nad retoriko kolegic in kolegov, žalitev oseb, celo v tem primeru ministrice, ki je sploh ni v dvorani in sploh s to točko dnevnega reda nima nobene povezave, je malo rečeno nedopustno, žalostno, brez argumentov, grobe žalitve, tukaj predvsem mislim mogoče na besedo podrepniki, ne spadajo v to cenjeno dvorano. Sam si želim, da bi te iste osebe bile bolj spoštljive predvsem pa mogoče tudi opravile kakšno šolo bontona. Današnji argumenti me spominjajo na srednjo šolo, kjer smo pri obravnavi zgodovine obravnavali, da na koncu nekaterih razprav v antični dobi so se razprave končale vedno, mogoče bom zdaj citiral, »razen tega zahtevam, da mora biti Kartagina uničena«. Pri sami razpravi tekom celotnega dne na strani SAB nismo slišali točnih argumentov, zakaj predlog ni dober, ampak le blatenje drugih, ukvarjanje z drugimi strankami, namesto da bi čas uporabili za izčrpno predstavitev svoji lastnih argumentov. V razpravi je bila Nova Slovenija izbrana kot tarča, ker smo prevzeli Ministrstvo za infrastrukturo izpod taktirke SAB in začeli proaktivno boljše delovati za dobro naših državljank in državljanov. Sam osebno menim, menim, da današnji predlog ima več pozitivnih učinkov, časa za razpravo je dovolj, s tem zakonom ne hitimo, zakon je prišel v obravnavo že lansko leto. Danes imamo prvo obravnavo in v tem času predlagani predlog lahko skupaj še izboljšamo. V gospodarstvu so ob spremembah trga potrebne hitre odločitve in spremembe, ki pa lahko pomenijo preživetje ali potop gospodarskega poslovnega podjetja. Žalosti me, da na drugi strani nekateri v tem cenjenem zboru vidijo izboljšavo javne uprave le v širjenju. Državljanke in državljani temu nasprotujejo, imajo dovolj. Tudi tukaj mora priti včasih do sprememb, reorganizacij in poskusiti spremeniti stanje iz statusa quo. Prevečkrat smo v politiki v zadnjem času nekatere stranke poskušale ohraniti status quo in vemo, da tako dejanje, taka naloga politike ne pelje v razvoj, ne pelje v boljšo prihodnost. Za konec bi še to rekel, da sem zelo razočaran nad današnjo razpravo. Želim si, da bi se razprave na to tematiko, na vse tematike izboljšale. In na to temo bom še tako zaključil, državljanke in državljani podpirajo vitko javno Hvala za besedo. bom kar navezal na začetku na prejšnjega razpravljavca, na gospoda Černigoja, ko govori o vitki javni upravi. Glejte, če smo iskreni, je javna uprava postala kar precej vitka v zadnjih letih. To lahko tudi sam potrdim oziroma tudi marsikdo, ki dela v javni upravi. Govoriti o vitki javni upravi je trenutno, bom rekel, zelo neokusno, sploh v teh časih koronavirusa. Ko smo pa pri koronavirusu samem, pa je to tudi v bistvu problem, ki ga konstantno doživljamo tukaj v Državnem zboru. Namesto da bi se dnevno ukvarjali tudi tukaj v Državnem zboru s problemom, ki je trenutno največji, kako zajeziti in se rešiti tega res zlobnega virusa, obenem pa, kako obdržati čim več delovnih mest in kako zaščititi delavke in delavce, da bodo lahko tudi oni zaščitili svoje družine. Jaz ne poznam v Evropi, pa prosim, če me kdo popravi, če kdo pozna primer, jaz ne poznam trenutno države v Evropi, ki bi tako sistemsko spreminjala državo

po teh raznoraznih primerjavah z ostalimi državami, ki so tudi z nami v resnici štartale takrat v to samostojno obdobje, kot je takrat 1990. leta Slovenija. S temi superagencijami mislim, da je v osnovi problem tudi to, kar je prej kolegica Nataša razlagala, da se ni pozvalo vseh teh strokovnih deležnikov, se pravi agencij, direktno na razpravo oziroma da se bi tudi dala možnost, da oni povejo svoja stališča. Zdaj ne vem, lahko bi me tudi demantiral gospod Zajc z Ministrstva za gospodarstvo, ali so res potekala kakšna bolj resna pogajanja oziroma tudi dogovarjanja s temi agencijami ali so se vsi naenkrat kar strinjali in so rekli, ja, super, gremo v ti dve superagenciji. Kar sem se jaz pogovarjal, mislim, da ni bilo tako. Pri teh agencijah pa moramo biti sploh pozorni, ker to so agencije, ki regulirajo določen trg oziroma s čim se pač v bistvu ukvarjajo. In pote vse agencije naenkrat potisniti v eno superagencijo bo dejansko ne samo povzročilo zmedo, ampak tudi problem same regulacije oziroma nadzora na trgu določenih sistemov. To bo gospod Pogačnik znal zelo dobro povedati, ker vem, da se zelo dobro spozna na te sisteme. Jaz mislim, da je tu največji problem regulacije in nadzora. Jaz se bojim, da bodo določene agencije oziroma so že tudi bile določene,

Konstantno se ponavljamo pa diskutiramo, v čem je problem trenutne sestave državnega zbora oziroma tudi vsebine, o kateri se pogovarjamo in o kateri razpredamo tukaj v državnem zboru. Pogovarjamo se o vsem drugem, samo o tistem, kar je trenutno najbolj pomembno, ne. ne. To ljudje res težko gledajo oziroma tudi težko poslušajo, kar jih je treba razumeti, ker so obremenjeni oziroma tudi izzvani z vsem drugim, kako preživeti, kako ostati zdrav, kako biti cepljen,

trenutnih problemov časa, ki ga doživljamo. Jaz osebno sem popolnoma proti tem superagencijam ravno zaradi te regulacije in nadzora in če hočemo imeti res neke resne sisteme oziroma tudi sheme, ki bodo nadzorovale, od trga vrednostnih papirjev, energijskega trga, sploh tudi v luči tega zelenega dogovora, o katerem je tudi dosti razprav oziroma tudi poteka ogromno razprav v Državnem zboru in tudi v luči tega nacionalnega načrta, o katerem smo se tudi včeraj pogovarjali, za okrevanje, mislim, da to trenutno bi bila to najslabša varianta, kar se lahko zgodi, da se ustanovita ti dve superagenciji. Jaz bom glasoval proti, pa v Levici bomo tako ali tako glasovali proti. Mislim, da bi že bil čas, da se tudi tukaj v Državnem zboru pokaže pokončna oziroma državniška drža, da se začnemo res ukvarjati s tem, kar je najbolj pomembno.

svoje razprave omenil in jaz mislim, da me je narobe omenil, predvsem je pa narobe uporabil podatke. Jaz sem zaključil misel: »Državljanke in državljani podpirajo vitko javno upravo«. Moj predhodnik se s tem ne strinja in jaz mislim, da me je tukaj narobe razumel. Če greva pogledat samo dva članka iz medijev. Če bi imel mogoče malo več časa, bi dobil še več podatkov. 13. 2. 2018, vidimo naslov – V dveh letih 10 tisoč več zaposlenih v javnem sektorju. Naslednji naslov članka s 14. 9. 2020 – Lani 3 tisoč 420 javnih uslužbencev več, izdatki za javni sektor se krepijo tudi letos, ko smo v krizi. v krizi. Sem hotel samo državljankam in državljanom pojasniti, kako so točne te številke in kje sem bil slabo razumljen. Hvala za besedo.

Hvala za besedo. Mogoče na kratko nekaj odgovorov na vprašanja, ki so bila izpostavljena v sami razpravi poslancev. Če bo zakon dobil danes potem zeleno luč, bom bolj podrobno, od člena do člena, na samem odboru. Za štart mogoče to, da je treba vedeti, da se zakon vsebinsko področij ne dotika, jih ne spreminja. spreminja. Vsa področna zakonodaja ostaja enaka in področne pristojnosti posameznih resorjev ostajajo takšne, kot so. Ta del se ne spreminja. Ureja se le sama organizacijska struktura. Zakon nima določenega sedeža teh dveh agencij, to se bo potem kasneje določilo v samem ustanovnem aktu, tako da v tem trenutku iz zakona ne morem podati odgovora, kje bo sedež teh dveh agencij, ampak v tem prvem delu zagotovo ostanejo tam, kjer so. Bil je očitek, da bo več svetnikov zaradi te spremembe. To seveda ne drži. Število svetnikov se zmanjšuje s 37 na 7, kar se tiče agencije za trg, varnost prometa in potrošnike, in pa na 5 v drugi. Gospod Prebil je očital, da se bo vsebinsko vlada oziroma ministrstvo vpletalo. To je izpostavil na podlagi petega odstavka 5. člena, kjer piše, da ne glede na drugi odstavek tega člena na področju elektronskih komunikacij vlada in ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike lahko podata strateške usmeritve na področjih, kjer je to skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije. Tukaj bi rad samo izpostavil, da to že sedaj obstaja v zakonodaji, torej to ni nekaj novega, vsebinsko ta zakon ne posega v nič. Glede članov uprave in njihove strokovnosti je bilo tudi izpostavljeno, kako bodo odločali, recimo o letalstvu. Zakon jasno določa, da se vsebinsko oziroma v odločanje ne smejo vključevati tisti člani uprave, ki ne pokrivajo tega področja, dočim član uprave za določeno področje pa mora biti s tega področja. Samo število zaposlenih, tudi nadzorstvenikov, se ne zmanjšuje, ampak se samo prenaša na ti dve agenciji. Hvala. Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam. Ker pa je čas, določen za razpravo, še ostal, sprašujem, ali želite na podlagi 71. člena še razpravljati? Vidim, da je interes, zato bom prebrala samo še opozorilo, da če želi razpravljati tudi eden izmed predstavnikov Vlade, prav tako prosim, da se prijavi na razpravo s pritiskom tipke za vklop mikrofona. Sedaj pa bomo sprožili listo.

Imamo štiri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Andrej Černigoj, pripravi se gospod Zmago Jelinčič Plemeniti. Izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, hvala za besedo. Jaz mislim, da je današnja razprava prinesla kar nekaj ugotovitev. Želim pa si, da bi v prihodnosti bile razprave bolj namenjene temu, da nek predlog zakona izboljšamo. Hvala za besedo.

Jaz mislim, da smo danes slišali veliko besed pro et contra in najbolj enostavna zadeva je to, da bomo mi imeli priliko vlagati amandmaje. Danes smo poslušali, danes smo sprejemali tudi razne dokumente, pregledali, nekaj je bilo pametnih, nekaj je bilo čudnih, nekaj je bilo namensko usmerjenih. Ampak mislim, da kar nekaj vprašanj se je porajalo tukaj. Šest agencij se združuje v eno in dve drugi pa zopet v eno drugo.

ukvarjali s to zadevo, kajti vsaj tri zadeve so take, kjer mislimo, da je treba razmišljati malo bolj podrobno. Zagotovo je to vprašanje civilnega letalstva, tam bo treba razmisliti. Potem je tudi vprašanje, kako je s strokovnim osebjem. Strokovno osebje, upam, da bo ostalo. Mislim pa, da bo treba kakšne birokratske sfere oklestiti. oklestiti. Če bomo šli na združevanje teh agencij, potem na potrebujemo, da bo imela vsaka agencija svoje računovodstvo in ne vem kaj vse, ampak se to lahko vse spravi pod eno kapo. In tukaj je smisel debirokratizacije. Optimizacija poslovanja je ena od najbolj pomembnih zadev. Še enkrat, ne bom kaj dosti govoril, nesmiselno je še enkrat ponavljati, kar je bilo že povedano. Rečem pa, da prilika za vlaganje amandmajev je zdaj odprta.

ne vemo pravega razloga oziroma domnevamo za razlog oziroma nam ni bil noben pravi razlog predočen, zakaj se te agencije sploh združujejo. Ko tako razmišljamo in gledamo, zakaj jih vlada le želi združiti, je to, da si jih politično podredi, da si podredi nadzor nad vodstvi podjetij, da si podredi nadzor in vpliv. Tu lahko črpamo vzporednice iz demografskega sklada, ko je vlada želela celotno državno premoženje prenesti na demografski sklad in potem bi lahko preko ene firme z njim upravljala, odrejala, gospodarila v tem smislu in tudi politično izvajala svoje interese. Kakšni so pa ti politični interesi, pa vemo. Jaz mislim, da ti politični interesi niso v dobro Slovenije, da se gospodarstvo na tak način podreja politiki. To se mi zdi prav tako škodljivo. Ponovno poudarjam, niti enega samega razloga nismo slišali, zakaj je treba te agencije združiti. Slišali smo, da ne bo osem računovodkinj z minimalno plačo, ne bo osem tajnic z minimalno plačo, ne bo osem različnih dokumentarnih sistemov za vnašanje pošte. Glejte, dokumentacijske sisteme bi lahko že zdaj po državni upravi poenotili, pa bi bil povsod enak. To ne more biti tehten razlog, to so sprenevedanja. Očitno je vzrok edino eden – politično podrejanje slovenskega gospodarstva in ustvarjanje pravne osnove, da lahko katerakoli vlada vpliva na odločitve gospodarstva mimo gospodarskih interesov, ampak političnih interesov. Mislim, da to ni prav. Mi moramo omejiti vpliv politike v gospodarstvo. In na tak način, kot to dela vlada, ko je poslala ta predlog zakona v Državni zbor in pri tem med 27 članicami Evropske unije navedla eno, ki ni v našem okrožju, ki ni naša glavna partnerica, to so zelo krhki argumenti. To so zelo krhki argumenti, da najdeš eno državo na severu Evrope in rečeš, to je pa zdaj naš gospodarski model, čeprav mi v glavnem trgujemo z Avstrijo, Nemčijo, Italijo, Francijo. Tudi z Nizozemsko trgujemo, ampak prevzemati en model od države, ki je unikum v Evropski uniji, pa reči, da je ta dober za nas, ko imajo tam drugačno kulturo v tem smislu, mislim, da to ni modro, niti ni prav. Kaže na vse kaj drugega kot to, da se dela v dobrobit gospodarstva, ampak so to ukrepi, ki omogočajo podrejanje neodvisnih agencij politiki. Tudi ko nekdo govori, da te agencije niso učinkovite, ko pomislim na Agencijo za energijo v Mariboru in Agencijo za javni železniški promet, ki delata dobro, pa jim zdaj tu nekdo reče, zdaj pa vas moramo racionalizirati, pa niti ne povejo, zakaj jih je treba racionalizirati pa kje delajo slabo. Na nedefiniranih problemih se polagajo nedefinirane rešitve.

Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Spoštovane poslanke, poslanci! Poslušal sem kar nekajurne današnje razprave in tudi tale je bila kar zanimiva. Seveda v opoziciji absolutno nasprotujete vsakemu predlogu, ki ga pripravi vlada oziroma ga podpre koalicija. Karkoli bi bilo pripravljeno, je seveda takoj tukaj nasprotovanje. Ne vem, zakaj se bojite kakšnih sprememb. Ne se bati sprememb. Spremembe so potrebne. Saj to je živ organizem, to se mora spreminjati. Saj ni treba, da je kar vse zabetonirano, zacementirano. Ti argumenti, da si vlada nekaj podreja in tako naprej. Saj vlade se menjajo. Če je nekaj dobro za Slovenijo, če je dobro za gospodarstvo, če je ceneje, če je bolj transparentno, zakaj ne bi naredili take spremembe? Če greste kaj med ljudi, boste verjetno slišali, zakaj je pa potrebno neke birokracije, zakaj je potrebno toliko nekih agencij pa toliko direktoratov pa toliko tega, onega. Saj ljudje to sami vidijo. Saj se skoraj človek ne znajde več, ne ve, kam se obrniti,

Jaz skoraj nisem slišal človeka, ki ne bi bil za to, da se naredi neka sprememba na tem področju in da se te agencije tudi združijo. tudi združijo. Ko sem prej poslušal razpravo poslanke Bratuškove, ko je v svoji razpravi omenila, da je Agencija za varnost prometa v Mariboru. v Mariboru. Glede na to da je bila ministrica za infrastruktura pa celo predsednica vlade, bi pa lahko vsaj vedela, da je Agencija za varnost prometa v v Ljubljani. Potem vemo, če ministri ali pa predsednik vlade ne ve, kje je kakšna agencija ali kaj je, kako bodo šele ljudje potem to vse vedeli. Kar se tiče tudi teh objokajočih burnih razprav predvsem s strani Levice, predvsem s strani poslanke Sukičeve, ki jo seveda razumem. Njene razprave so več ali manj vedno ene in iste, da se malo vsebinsko prilagodijo. Glejte, če boste pogledali svojo stranko, če naredim eno tako primerjavo, vi ste se združili iz mnogih, mnogih strančic in ste zdaj velika močna stranka. To pomeni, da je to učinkovito, da je bilo združevanje učinkovito. Ne vem, zakaj ne bi prenesli tega modela še na združevanje agencij, da bodo bolj učinkovite. Jaz vsekakor to podpiram, predvsem pa podpiram zato, ker to spremembo, tudi nek tektonski premik, kot jih je ta vlada ali pa ta koalicija naredila že na mnogih področjih, da se končno malo premaknemo naprej, da bo v Sloveniji življenje boljše, cenejše, lepše, bom vsekakor z velikim veseljem tudi podprl. Verjamem, da bo ta vlada pripravila še mnogo dobrih predlogov in jih poslala v parlament, kjer bomo veselo o njih razpravljali, iskali razloge, zakaj nekaj ni v redu. Ampak ta predlog, še enkrat, je odličen in glede na to, da ga ljudje, cela Slovenija podpira, da gremo v korak z razvitim svetom, ga bom podprl tudi sam. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bil zadnji današnji razpravljavec. Preden končamo, ima postopkovni predlog v zvezi z rabo poslovnika gospa Sukič. Predsedujoča, prosim, da opozorite poslanca, da ne zlorablja te delitve časa na način, kot se je to zdajle privoščil, ker jaz nimam več replike in naj mi ne soli pameti o tem, kako smo se mi združevali, ker mi smo se združevali skozi široko razpravo in dolgotrajno razpravo, to pa je potekalo mimo regulatorjev. Prosim da ga opozorite, naj neha manipulirati z javnostjo in zlorabljati moje ime pri svoji manipulaciji. V delitvi časa res ni replik, ampak se pa lahko prav vsak prijavi k razpravi. Vsebinsko v razpravo poslancev pa ne morem posegati posegati in je razumljivo, da se gospod Doblekar lahko nasloni na katerokoli razpravo, ki je bila tekom dneva opravljena. Tako da tukaj ne vidim razlogov za kakšno opozorilo. S tem smo zaključili splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v okviru glasovanj čez petnajst pa bomo rekli, ob 20 uri in 5 minut. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 71. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali, kot sem že rekla ob 20. uri in 5 minut.

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Obveščam vas, da bo Državni zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 1., 2. 3. in 4. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, obravnavo Predloga odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.** Ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končnima določbama niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka.

proti obema odlokoma, in sicer zato, ker razkrivata v bistvu precej neresno upravljanje vlade z javnimi financami, neresno, neodgovorno in tudi brez kakršnegakoli smisla. Vlada po eni strani obljublja, da bo v naslednjih letih kupila za 780 milijonov evrov orožja, da bodo pokojnine rastle 2 do 3 odstotka na leto, da bo ob tem prišlo še 2 milijardi investicij v zdravstvo, da bo prišlo še 600 milijonov za domove za starejše in za nameček bo dala še za dobro milijardo davčnih odpustkov najbogatejšim, ljudem, ki imajo čez 6 tisoč bruto plače, ali pa tistim, ki oddajajo številne nepremičnine, bo zmanjšala davek na dohodke, ki jih prejemajo iz najemnin. To nas bo vse stalo riši, piši nekih 5 milijard. Ampak hkrati pa v teh odlokih beremo, da naj bi pa vlada sočasno s tem zmanjševala primanjkljaj države, in sicer naj bi ga iz sedanjih, koliko ste zdaj povečali, za 800 milijonov, že blizu 4 milijarde bo primanjkljaja letos, naj bi ga tam nekje na tretjino tega zneska spravili v treh letih. To pomeni, da ta dokument ni vreden papirja, na katerem je napisan, ker je popolnoma neverodostojen in se ga bo verjetno jemalo toliko resno, kot ste jemali odlok, ki smo ga za leto 2021 danes spremenili že četrtič. Spremenili smo ga pa, ker ste ugotovili, da ste do 22. 3. porabili že toliko denarja, kot ga je bilo predvidenega za pol leta primanjkljaja in je bilo treba spreminjat odlok. Druga stvar, ki je jasna iz tega, je, kot je minister danes sam povedal, da za orožje denar bo in je tudi predviden notri, vse ostalo so pa prazne obljube. 2 do 3- odstotna rast pokojnin se ne bo zgodila, ker je naslednje leto predviden rez v pokojninsko blagajno 230 milijonov evrov. Investicij v zdravstvo in DSO ne bo, ker, kot je rekel minister, tam bo pa treba upoštevati realnost. Vse kar bo, in to pa verjamem, da boste naredili, pa je, da boste še enkrat ponovili isto napako, kot ste jo v prvi Janševi vladi med letoma 2004 in 2008, in to je, da nam boste nakopali milijardno davčno luknjo, s katero se bodo morale na tak ali pa drugačen način soočati naslednje vlade. Ampak vas ne briga, kaj bo za vami. Kot bi rekel, za nami potop. V Levici bomo proti taki politiki in proti takim dokumentom

**Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, obravnavo Predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022.** Ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v okviru skrajšanega postopka.** Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 23. 4. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k 3. členu.

44. (Za je glasovalo 43.) (Proti 44.) Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge.** Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

46. (Za je glasovalo 42.) (Proti 46.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajno postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 71. izredno sejo zbora.